Josip (SDP)** Sad prelazimo na utvrđeni dnevni red, točku dnevnog reda - Konačni prijedlog Zakona o zaštiti potrošača, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 630 Predlagateljica Zakona je Vlada RH. U skladu sa člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možemo podnijeti do kraja rasprave u skladu sa člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o konačnom prijedlogu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da, poštovani Alen Leverić, zamjenik ministra gospodarstva, izvolite poštovani zamjeniče. **Leverić, Alen** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, cijenjene zastupnice, zastupnici. Razlog donošenja novog Zakona o zaštiti potrošača prvenstveno su preuzimanje Direktive o potrošačkim pravima koje je poboljšanje pojedinih odredbi upravo važećeg zakona za koji se tijekom provedbe pokazalo da ih je potrebno drugačije urediti. Širenje same interne trgovine na zajedničkom tržištu utjecalo je na potrebu stvaranja jedinstvenog regulatornog okvira za sve članice EU o čemu smo slušali i prije nešto manje od mjesec dana u ovom uvaženom Domu raspravu oko Internet trgovine, trgovine, koja osigurava pravnu sigurnost za potrošače i trgovcu u prvom redu a što bi doprinijelo stvaranju poticajnog okruženja za prekograničnu trgovinu čime se smanjuju troškovi poslovanja i stvara veća dodatna vrijednost u gospodarstvu. Rezultat toga je donošenje Direktive 2011./83. Europskog parlamenta i vijeća 25. listopada 2011. godine o pravima potrošača koja je prenesena u ovaj prijedlog Zakona o zaštiti potrošača. Osim što se uređuju prodaja na daljinu i prodaja izvan poslovnih prostorija potrošača ova Direktiva sadrži i zajedničke odredbe koje se odnose na sve ugovore sklopljene između trgovca i potrošača a tiču se obveze informiranja potrošača o robi ili usluzi koju on kupuje, ispunjenja ugovora, prijelaza rizika, obaveze obavještavanja potrošača, dodatnih plaćanja, troškova telefonske komunikacije i Tako će prodaja na daljinu i prodaja izvan poslovnih prostorija imati neke zajedničke odredbe koje se odnose na sadržaj informacija a koje je trgovac dužan dati potrošaču prije samog sklapanja ugovora na papiru ili nekom drugom trajnom mediju. Također rok u kojem se potrošač može predomisliti vezano uz sklapanje ugovora o prodajnoj daljini ili prodaji izvan poslovnih prostorija, iznosit će 14 dana. Novac predstavlja i definirane obaveze trgovca i potrošača u slučaju da se potrošač predomisli vezano uz sklapanje ugovora o prodaji na daljini ili prodaji izvan poslovnih prostorija. on je dužan izvršiti povrat novca potrošaču i to u roku od 14 dana od dana kad je dobio obavijest potrošača o jednostranom raskidu ugovora, a što se tiče potrošača on je dužan izvršiti povrat robe, također u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o jednostranom raskidu ugovora. U nekim slučajevima potrošači se odlučuju na jednostrani raskid ugovora nakon što su robu koristili u mjeri većoj nego što je potrebno za utvrđivanje njenih karakteristika i funkcioniranja. U tom slučaju potrošač neće gubiti pravo na jednostrani raskid, ali će snositi troškove za eventualno umanjenu vrijednost same robe. Također, želim naglasiti da će odredbe zakona koje se odnose na … o potrošačkim pravima stupiti na snagu 13. lipnja ove godine. Naime, države članice u obavezi su prenijeti direktivu Nacionalnom zakonodavstvu prije njene primjene, znači prije 13. lipnja, a kako bi se omogućilo poslovnoj zajednici usklađivanje i poslovanje s novim pravilima. Ovakva jednaka pravila poslovanja na razini EU s jedne strane doprinijet će smanjenju troškova poslovanja i stvaranju poslova za razvoj tržišne niše s tendencijom rasta gospodarske aktivnosti malog i srednje poduzetništva, koji trebaju biti skloni traženju poslovnih prilika u drugim državama članicama, a s druge strane vratiti povjerenje potrošača i potaknuti ih na korištenje svih prednosti zajedničkog tržišta EU. U proteklom je razdoblju praksa pokazala da se je veliki broj kršenja potrošačkih prava odnosio na kršenje odredbi o akcijskoj prodaji, sniženju i samoj rasprodaji. Naime, neki su trgovci prakticirali isticati akcijsku prodaju, sniženje i rasprodaju dulje vremensko razdoblje slijedom čega se mogao steći dojam da se ne radi zapravo o akcijskoj prodaji, sniženju, odnosno rasprodaji već o prodaji po redovitim cijenama čime su zavaravali potrošače radi čega je bilo potrebno ovo područje detaljnije i urediti. Na pojedinim se trgovinama ne rijetko mogu vidjeti natpisi sniženje ili rasprodaja tijekom cijele godine što činjenično nije točno, već se time samo želi privući potrošače. Stoga, posebnu glavu ovog zakona čine odredbe o posebnim oblicima prodaje. Za sve posebne oblike prodaje, zajedničko je isticanje dviju cijena i to redovne cijene i cijene važeće tijekom trajanja takvog oblika prodaje, a to se odnosi na sezonsko sniženje, rasprodaju, akcijsku prodaju, prodaju proizvoda s greškom, prodaju proizvoda kojima ističe rok uporabe, ali i na kraju sve ostale posebne ponude trgovca u okviru kojeg potrošači mogu kupovati proizvode po nižim cijenama od onih u samoj redovitoj prodaji.Primjerice, kasnonoćna kupnja, rođendani pojedinih trgovačkih centara i U pogledu rasprodaje predloženo je da se isto odredi tko prodaje robu po nižoj cijeni u … navedenim slučajevima, kao što su primjerice prestanak poslovanja trgovca, prestanak poslovanja u dosadašnjim poslovnim prostorijama. Nadalje, u zakonu je predloženo da se sezonsko sniženje može provesti najviše 3 puta godišnje te da može započeti između 27. prosinca i 10. siječnja, 01. i 15. travnja, 10. i 25. kolovoza i može trajati najdulje 60 dana. Što se tiče akcijske prodaje, propisano je da ista ne može trajati dulje od 30 dana. Namjera ovih odredbi je bolje utvrđivanje ovog područja od čega će koristi imati i potrošači i sami trgovci. Ovakvim se uređenjem želi spriječiti zavaravanje potrošača, ali i nelojalno postupanje od strane pojedinih trgovaca prema ostalim trgovcima. Također, potrošači će točno znati u kojem razdoblju trgovci provode sezonsko sniženje i koliko ono traje, a što se tiče ostalih neimenovanih posebnih oblika prodaje, trgovcima se ostavlja mogućnost korištenja bilo kojih drugih naziva u razdoblju koje njima najbolje odgovara, u svrhu promocije svojih roba i usluga pod uvjetom da istaknu redovitu cijenu robe ili usluge i cijenu tijekom trajanja samih promotivnih aktivnosti. Ovim se odredbama neće spriječiti sloboda trgovca da osmišljavaju svoje promotivne kampanje i potiču prodaju pojedinih proizvoda, isto tako kako ne bi utjecali na ugovorene promotivne aktivnosti, zakonom je predviđeno razdoblje prilagodbe poslovnog sektora, odnosno ove odredbe stupit će na snagu 01. siječnja 2015. godine. Jedno od novina u ovom prijedlogu zakona je propisivanje odredbe da je trgovac koji pruža javnu uslugu dužan na računu izvijestiti potrošača o iznosu nenaplaćenih dospjelih potraživanja za prethodna razdoblja, a sve kako bi potrošač imao informacije o stanju duga, slijedom čega bi mogao izvršiti svoju obavezu plaćanja, a kako bi se smanjio broj pokretanja Također, novina predstavlja i odredbe u slučajevima kada se radi o javnim uslugama, nije dopušteno pokretanje postupka prisilne naplate osporenih nenaplaćenih dospjelih novčanih potraživanja do okončanja sudskih ili izvan sudskih postupaka trgovca koji pruža javnu uslugu od strane potrošača u isti. Na ovaj način spriječili bi se dodatni troškovi za potrošače. Isto tako pokazala se potreba ojačavanja uloge jedinica lokalne samouprave u provedbi politike same zaštite potrošača, posebice u kojem se dijelu odnosi na savjetovanje potrošača. Tijekom provedbe projekata savjetovanja potrošača od strane Udruga za zaštitu potrošača koja organizirano u savjetovalištima u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Puli, osim upita koji se odnose na usluge elektroničkih komunikacija, financijskih usluga i sl., potrošači vrlo često postavljaju pitanja koja se odnose na komunalne usluge, primjerice odvoz komunalnog otpada, otpada, opskrba pitkom vodom i veliki dio ovakvih upita u praksi nije moguće savjetovati na nacionalnoj razini s obzirom da se radi o pitanjima koja su vezana isključivo uz područje na kojem potrošač trajno ili povremeno borave. Stoga je predloženo da se savjetovanje potrošača organizira i na lokalnoj razini, razini, a u cilju bržeg i učinkovitog rješavanja potrošačkih pitanja. Zaključno, samim ovim prijedlogom Zakona o zaštiti potrošača postići će se visoka razina zaštite potrošača, to ste mogli vidjeti u ovom uvodnom dijelu koje sve područje pokriva ovaj zakon, bolje funkcioniranje samog unutarnjeg tržišta, stvaranja veće dodatne vrijednosti u gospodarstvu i viša razina pravne sigurnosti potrošača i trgovaca u RH. Hvala. Hvala i vama, poštovani zamjeniče ministra. Da li žele izvjestitelji radnih tijela Hrvatskog sabora iznijeti izvješće? Ne. Otvaram raspravu, u raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub SDP-a i poštovani zastupnik Peđa Grbin.

koja su kroz vrijeme postala temelj zaštite potrošača. Prvo kroz smjernice UN-a, a onda i kroz zakonodavne akte u drugim zemljama. Od 1983.godine upravo se taj 15.ožujka obilježava kao Svjetski dan prava potrošača. Zbog toga mi je posebno drago da na neki način ovu današnju raspravu i usvajanje ovog zakona koji će uskoro uslijediti možemo promatrati i kao način obilježavanja tog Dana zaštite prava potrošača jer ovim zakonom, usvajanjem ovog zakona zaštitu prava potrošača u RH dignut ćemo na jednu višu razinu. Ovu sam raspravu započeo podsjećanjem na taj datum iz razloga što se, a to nam je nažalost svima poznato, RH ne nalazi baš visoko na ljestvicama zaštite potrošača unutar EU, kako po pitanju provedbe zaštite potrošača tako i po pitanju percepcije potrošača o njihovim pravima i mogućnostima koje imaju za zaštitu tih prava. Treba ipak priznati i reći da je na području zaštite potrošača posljednjih godina u RH načinjen određeni napredak. Činjenica je da će ipak biti potrebno učiniti još puno više, naravno ne samo donijeti ovaj zakon nego ga i uspješno provoditi, kako bi se RH digla na svim ljestvicama koje vode računa o zaštiti potrošača i upravo u tom kontekstu potrebno je pozdraviti ovaj zakon. Ovaj zakon koji donosi čitav niz poboljšica u naš sustav zaštite potrošača i to u toj mjeri da su udruge za zaštitu potrošača ocijenile da će ovaj zakon donijeti višu razinu zaštite odnosno da će ovaj zakon vjerojatno pomaknuti RH sa 26.na najmanje 15.ili čak 10.mjesto na Indeksu zadovoljstva potrošača na razini EU. Budući da smo s takvom ocjenom i mi u Klubu zastupnika SDP-a suglasni naravno da ćemo podržati ovaj zakon. E sada što nam taj zakon donosi? Zamjenik ministra je o tome govorio ali valja podsjetiti. Ovim se zakonom detaljnije uređuje problematika sniženja, rasprodaja, akcijske prodaje i ostalih oblika prodaje. Jasno se uređuje kada se i pod kojim uvjetima može odrediti poseban oblik prodaje, ali prije svega i koja je to količina artikala koji se moraju prodavati pod posebnim uvjetima da bi se nešto moglo nazivati akcijom ili sniženjem. Sve kako se ne bi dogodilo da se reklamira sniženje, a onda da se u prodavaonici niti povećalom ne može pronaći artikle koji su na tom navodnom sniženju. trgovci će prilikom svakog sniženja odnosno svake posebne prodaje biti dužni istaknuti najmanje dvije cijene i to redovnu cijenu te cijene važeće tijekom trajanja posebnog oblika prodaje kako bi kupac vidio da se doista radi o sniženju i kakvu uštedu ostvaruje na takvom sniženju. Nadalje, ovim se zakonom vrlo jasno i određeno precizira što su javne usluge u smislu propisa o zaštiti potrošača što je vrlo važno u kontekstu odredbi zakona koje se tiču posebne zaštite potrošača koji su korisnici javnih usluga. Ovdje je potrebno istaknuti da se ovdje radi o jednom popisu odnosno o jednoj intervenciji u zakon koja je tijekom javne rasprave učinjena upravo na zahtjev Udruga za zaštitu potrošača. Sukladno ovim odredbama trgovac koji pruža javnu uslugu na računu mora istaknuti iznos neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja za prethodna razdoblja kako bi potrošač u svakom trenutku znao da li i koliko duguje za određenu uslugu. Također, kod javnih se usluga zabranjuje pokretanje postupka prisilne naplate osporenih neplaćenih novčanih potraživanja do okončanja postupka osporavanja takvih potraživanja kako se ne bi desilo da pružatelj usluge dok se vodi spor naplati od potrošača potraživanje za koje će se sutra utvrdit da je nepostojeća. Zakonom se osigurava i obveza pružatelja javne usluge da i onda kada se pojedini račun osporava u nekom postupku, a potrošač uredno podmiruje sve sljedeće nesporne račune potrošaču mora nastaviti pružati uslugu do okončanja postupka. Naravno, iznimka je situacija kada je potrošač sam raskinuo ugovor s trgovcem koju pruža javnu uslugu. Nadalje, zakonom se jasno definira i što je nepoštena odnosno zavaravajuća poslovna praksa te se ista zabranjuje. U praksi ovo znači da je konačno odzvonilo pozivima na tzv. besplatne večere koje onda ispadne skuplje nego u najskupljim restoranima, da je odzvonilo navodnim dobicima na nagradnim igrama za koje se ispostavi da ih možete dobiti samo ako kupite artikl čija cijena daleko prelazi vrijednost onoga što ste navodno osvojili i Zakon vrlo jasno opisuje primjere nepoštene i zavaravajuće prakse ali istovremeno takvu listu ostavlja otvorenom kako bi tijela koja će provoditi zakon bilo u prilici sankcionirati i one situacije nepoštene i zavaravajuće prakse koje će prevaranti tek osmisliti. Zakonom se usklađuje rok za raskid ugovora sklopljenog izvan prostorija i sklopljenog na daljinu pa potrošač ima pravo bez navođenja razloga za to jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Zakonom se jasno definira što mora biti navedeno na ambalaži ili na samom proizvodu, definirano na koji se način mora istaknuti cijena itd. Zakonom je dakle značajno podignuta razina zaštite potrošača u RH. Ali kao Ali kao što sam napomenuo na početku u RH je i do sada postojala određena razina zaštite potrošača no problem je bio u tome što građani često nisu bili upoznati sa svojim pravima pa ih onda nisu mogli niti koristiti. Ovim se zakonom predviđaju mjere obavještavanja potrošača o njihovim pravima pa je predviđena i obveza jedinice lokalne samouprave da su na svojem području između ostaloga dužne organizirati savjetovanje potrošača u cilju rješavanja potrošačkih problema. Predviđeni su nositelji zaštite potrošača, uređuje se rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, utvrđena je Udruga za zaštitu potrošača u postupcima zaštite njihovih prava i Također zakonom su predviđeni instrumenti kao i postupak zaštite prava potrošača bilo kroz individualne, bilo kroz kolektivne postupke zaštite interesa potrošača koji su pomalo kao što smo mogli primijetiti kroz određene sudske postupke koji su se vodili koji su pomalo počeli pronalaziti svoj put i u hrvatski pravni sustav. Da zaključim, ovaj će zakon uz predložene amandmane Odbora za zakonodavstvo za koje se nadamo da će ih predlagatelj prihvatiti, znatno podići razinu zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj zbog čega ga Klub zastupnika SDP-a podržava te se nadamo da ćemo kroz njegovu provedbu osigurati da Republika Hrvatska iz koje dolazi europski povjerenik zadužen za ovo područje, postane zemlja primjer zaštite potrošača u Europskoj Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo dvije replike. Poštovani zastupnik Branko Hrg, prva replika. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani kolega, vi ste ovdje lijepo naveli da treba brinuti o zaštiti potrošača i to nitko sigurno u ovoj sabornici pa ni u politici nema ništa protiv. govorili ste o javnim uslugama i zaštiti potrošača kod javnih usluga pa ću se ja malo osvrnuti ovdje samo na javne usluge recimo iz komunalnih društava koje idu prema potrošačima gdje ima jako puno problema na terenu već sada u naplatama javnih usluga, posebno na lokalnim razinama jer znate danas građani plate struju, plate telefon, plate sve ono što ide s nekih viših razina, ali kad treba platiti vodu, kad treba platit odvoz otpada, kad treba platit komunalije to ide malo teže. Da li neće sada ovaj zakon, to je pitanje vama upućeno, da li neće ovaj zakon sada još dodatno zakomplicirati sav taj sustav i da li neće komunalna društva, sad to njima konkretno govorim, trebati u principu još zapošljavat činovnika jer i sada su već opterećeni sa birokracijom kako bi zadovoljili sve te potrebe. Dakle da li je usuglašen taj problem sa prvenstveno pružateljima javnih usluga u onom dijelu kod naplate potraživanja i zaštite potrošača. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ja sam siguran da bi za komunalna društva bilo najjednostavnije da ovih odredbi zakona nema. Vama se obračuna da netko duguje, ispostavite račun, netko ga ne plati, idemo u ovrhu, možda da i iz Ovršnog zakona ukinemo prigovor pa smo mirni. Tada će komunalna društva najlakše funkcionirati i naplaćivat će što žele. Meni se nekad čini kada čitam račune koji mi dođu i kada iz njih gledam kako je obračunata cijena neke usluge, primjerice vode, da o struji ne govorimo, da vam za takvo što treba poslijediplomski studij ili najmanje titula doktora znanosti. Ovim zakonom reguliramo situacije ne neplatiša, neplatiše će svoje dugove morati platiti, a naplata će ovisiti o tome da li novce imaju. Ovim zakonom reguliramo one situacije koje se dešavaju kada jednostavno ste vi kao potrošači sigurni da neku uslugu niste iskoristili. Da li će se kasnije dogoditi i ispostaviti da ste bili u krivu ili u pravu nije bitno, ali je činjenica da ovaj zakon predviđa takvu zaštitu potrošača da u tim trenucima kada misli da je oštećen njemu isporučitelj komunalnih usluga ne može uslugu uskratiti. Ja u tome ne vidim ništa problematično, ja u tome ne vidim problem za komunalna poduzeća. Pa njihova obveza je svim građanima Republike Hrvatske pod istim uvjetima isporučivati uslugu. Ako se vi s time ne slažete predložite amandman, promijenimo zakon, će super ali onda više nećemo govoriti o tome da se po zaštiti građana Republike Hrvatske kao potrošači penjemo na 10. ili 15. mjesto nego ćemo potonuti na 28. u Europskoj uniji. Hvala i vama. Poštovana zastupnica Đurđica Sumrak, replika. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Grbin, slažem se da je ovo jedan važan zakon, posebice ako će zaista regulirati sve ono što muči sve nas potrošače u Hrvatskoj, doduše moram reći jednu manjinu koja se još može nazivati potrošačima osim ako se ne radi o plaćanju računa. Ali ono što mene brine jest ovo označavanje u članku 6. i istina da je to jedan važan problem. Najveći problem jest to da ovdje piše da su podaci iz stavka 1. ovog članka da moraju biti označeni jasno, vidljivo i čitljivo. ne znam tko tu treba radit svoj posao, inspekcije ili netko drugi. Obično na proizvodima su potpuno nečitke deklaracije, fontovi slova, a o tome govorimo već godinama, su vjerojatno takve da bi nam trebao jedan dobar mikroskop ili duplo povećalo da bismo mogli pročitati mi koji još nekako vidimo, a ljudi koji nikak ne vide ili slabije vide još od nas, nikako. Prema tome a tu ne vidim, kazne jesu neke do 100 000 kuna, međutim ja bih upozorila da bi se možda moglo u ovaj članak unesti i font kojim treba biti deklaracija ispisana na jasnom, čitkom, vidljivom i naravno na hrvatskom jeziku ili na još nekom drugom jeziku jer zaista svaki proizvod, svaki ama baš svaki je tako nečitko napisan sa sitnim slovima da se ne vidi. I druga stvar je, ovdje kad se radi o akcijama ja bih samo rekla vezano uz prehrambene proizvode da bi trgovci zaista u akcijama prehrambenih proizvoda trebali odvojiti proizvode koji su na akciji, a ne držati ih u istoj gondoli gdje su i ostali i gdje da Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. Udruga Potrošač iz Zagreba i doista načelno bi to stajalo. Ja isto imam naočale i često imam problema pročitati ono što piše na tim deklaracijama, mi imamo jedan propis, to je Zakon o informiranju potrošača o hrani koji regulira u određenom segmentu veličinu i imamo u tom slučaju presedan zašto smo to mogli učiniti. Zato što je to regulirano Uredbom Europske unije na to područje. Međutim, u drugim područjima ako bi išli za reguliranjem veličine fonta tada bi zadirali u nešto što bi predstavljalo ograničenje slobode kretanja robe na unutarnjem tržištu, a to dok Europska unija to ne regulira uredbom ne možemo učiniti. Ali svakako ovaj vaš prijedlog je dobar i mislim da imamo i mogućnost da preko naših članova u Europskom parlamentu iniciramo donošenje jednog takvog akta na razini Europske unije koji bi onda to regulirao i koji bi onda kasnije nam omogućio da to ugradimo u hrvatski pravni poredak. Međutim, do takve odluke s obzirom na nadležnosti Europske unije to nismo u mogućnosti samostalno učiniti. Hvala. **Leko, Josip Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Đuro Popijač. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pa evo na početku gospodin kolega Peđa Grbin je spomenuo opću suglasnost Udruga potrošača oko ovog zakona, pa ću odmah reći da sam prilično tu zbunjen. Jer ovih dana dobivamo razno razna pisma upravo iz Udruga potrošača i u jednom od njih piše da javna rasprava provedena ispod demokratskih standarda javne rasprave iz vremena 2001., treće, sedme, U to vrijeme, dakle od 2000. do 2009. Udruge potrošača su bili aktivni akteri pisanja zakona i lobiranje prijedloga amandmana i sugestija potrošača. Imate to pismeno vjerojatno i vi. Međutim, 2013. i 2014. godine Udruge potrošača iako su nositelji zaštite potrošača izbačene su iz kreiranja nacrta prijedloga zakona što je kršenje načela sudioničke demokracije i načelo, pravo predstavljanje u tijelima koje donose odluke o zajedničkim interesima. napisale, to je napisao Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača. Pa evo ne znam oko koje suglasnosti i podrške potrošačkih udruga govorite. Dalje evo isto tako kolega je s pravom spomenuo dan 15. ožujka kada se i obilježavao Svjetski dan prava potrošača. A ja ću dalje spomenuti da se i tim povodom Povjerenik za zaštitu potrošača gospodin Mimica pismom iz Grčke obratio Udrugama potrošača i rekao kako će pokrenuti kampanju o pravima pravima potrošača koja predstavlja još jedan važan korak prema podizanju svijesti potrošača u njihovim pravima kao i cjelokupnom jačanju položaja potrošača na tržištu. Jer kako kaže povjerenik Mimica potrošači mogu i moraju biti pokretači gospodarskog oporavka i rasta. No to je moguće jedino ako se osjećaju sigurno i samouvjereno, evo rekao je i Mimica. A ja bih ovdje dodao s obzirom na stanje u Hrvatskoj ako potrošači u Hrvatskoj uopće više i postoje. Točno je da potrošači trebaju biti i jesu pokretači gospodarskog oporavka. Ali oni moraju pored osjećaja sigurnosti uopće imati bilo kakav potrošački potencijal, odnosno mnogo više osjećaja sigurnosti danas naši potrošači imaju za golu egzistenciju i život, nego što su svjesni ili žele biti svjesni sigurnosti i samouvjerenosti oko prava potrošača. Danas smo na žalost svjesni kako to izgleda kod nas, dvije godine potrošnja konstantno pada, time naravno i potražnja, pa samim tim i gospodarska aktivnost. Mi smo danas suočeni sa mnogo težim problemima rastućom nezaposlenošću, 380 tisuća ljudi na burzi rada na žalost ne mogu biti potrošači koji potiču rast. Pritisak povećanja troškova i energenata i poreza i komunalija smanjuje raspoloživ potencijal potrošnje, a pogoršanje uvjeta poslovanja kontinuirano ugrožava i tako izrazito oslabljen privatni sektor i smanjuje izglede da će i naš potrošač osim gole borbe za egzistenciju razmišljati o pravima o kojima se govori u ovom zakonu. Dakle, što se tiče zakona prvo je upitno zašto se mora ovaj zakon donositi po hitnom postupku. Gospodin zamjenik je rekao da će se on početi primjenjivati u lipnju, dakle jer je to početak i s obzirom na evo već spomenute primjedbe, desetak stranica primjedbi Udruge za zaštitu potrošača je došlo na naše stolove i držim da se je trebalo dati prilike da se i te udruge i te primjedbe i ti prijedlozi amandmana eventualno i razmotre u nekakvom procesu do drugog čitanja, pa evo i na taj način otvoriti više prostora demokratičnosti donošenju ovog zakona. U uvjetima tržišnog gospodarstva sigurno je izuzetno važno imati mehanizme uspostave ravnoteže na tržištu između strana poglavito kada su u pitanju potrošači kao slabija strana. Kada ocijenimo stoga koju moć i alat potrošačima daje ovaj zakon, evo zastanimo odmah na početku kod članka 4. koji govori sljedeće. Dakle, ako su odredbe ovog zakona u suprotnosti sa odredbama zakona kojima se uređuju pojedina upravna područja, a koji su usklađeni sa pravnom stečevinom EU na odnose između potrošača i trgovaca primarno se primjenjuju odredbe tih posebnih zakona. I stavak dva. Ako posebnim zakonima iz stavka prvog ovog članka ili ovim zakonom nije drugačije određeno na obvezno-pravne odnose između potrošača i trgovaca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Evo ga. Mnoge stvari, mnoge definicije koje se ovdje detaljno obrađuju ovim zakonom ulaze upravo u mnoga područja koja su definirana drugim zakonima. Tu su i Zakon o obveznim odnosima kao što i sam ovaj zakon već govori. Tu su i energetski zakoni, Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci, financijskom poslovanju, Zakon o bankama i mnogi drugi. I svi su oni u bitnim stvarima nadređeni ovom zakonu. Dakle, bez obzira koliko kvalitetno i duboko prava potrošača i definira ovaj zakon u mnogim segmentima on se čini je načelan dok stvarna prava i stvarne posljedice u odnosu na kršenje eventualnih prava zapravo definiraju i sude se po nekim drugim zakonima. Vidimo evo za primjer u recimo poglavlju konkretno javne usluge što sam zakon predviđa i kako to izgleda u praksi. Dakle, u tom poglavlju se piše da se prilikom uspostavljanja računa za pružanje javnih usluga potrošačima trgovac mora primjenjivati obračun i cijene uređene posebnim propisima i dalje piše uslugu očitanja mjernih uređaja nije dopušteno naplaćivati osim u slučajevima koji su određeni posebnim propisom. Prvo, evo primjer kod slučaja naplate potrošnje plina. Dakle, svima nam je jasno da naši plinomjeri i dalje očitavaju kubike, a da se na našim računima ispostavlja utrošak i utrošena energija. I još plus toga očitanje plinomjera. Ovim zakonom je to zabranjeno osim ako nije. A osim ako nije jer je u onom drugom zakonu to dozvoljeno. Pa onda imamo kvalitetan Zakon o zaštiti potrošača gdje zapravo drugi zakoni to sasvim eksplicitno i ta prava pobijaju. Znamo kakva je situacija i oko računa upravo u tim javnim uslugama, energetici, posebno toplinskoj energiji. Svjesni smo i znamo kakav sve kaos se i što smo gledali i čitali oko prava potrošača, konzumenata u toplinskoj energiji. Posebne dvojbe oko povredivosti ovog zakona ne zato što je on loš, nego upravo zbog ovih drugih razloga donosi poglavlje nepoštena poslovna praksa. Ovdje piše pojam i jasno i lijepo je on izdefiniran. Dakle, poslovna praksa je nepoštena ako je suprotna zahtjevima profesionalne nepažnje i ako u smislu određenog proizvoda bitno utječe ili je vjerojatno da će bitno utjecati na ekonomsko ponašanje ponašanje prosječnog potrošača kojem je takva praksa namijenjena ili do kojega ona dopire, odnosno prosječnog člana određene skupine potrošača na koje je ta praksa usmjerena. Nažalost, tu imamo jedan strašan primjer, a to je upravo primjer korisnika usluga bankovne industrije. Dakle, kada govorimo o potrošnji nisu to samo akcijske prodaje, to je najmanji problem. Nisu to samo sezonske prodaje ili da li će velikim ili ovom ili onom fontu pisati nekakva cijena. Dakle, puno se govorilo u marketiranju ovog zakona o sezonskim prodajama, akcijama i što one znače i na koji način zavaravaju potrošače. Ovo su ključne stvari, pojam nepoštene poslovne prakse. Sada kada bi se primjenjivao ovaj zakon o svim procesima ne bi bilo problema oko osporavanja traženja zaštite prava recimo Udruge "Franak", a vidimo naravno kako se to odvija. Prvostupanjska presuda doduše jest takva, ali je pitanje kako će to završiti. Po ovom zakonu tu nema nikakve dvojbe o tome što su pojedini segmenti financijske industrije radili. No međutim, svi oni drugi zakoni koji su stariji od ovog zakona da tako kažem omogućavaju kod ovakvih slučajeva potpuno drugačije ponašanje pod navodnicima "trgovca" odnosno svih onih koji pružaju određene usluge, bilo javne usluge i bilo usluge na tržištu. Dakle, nije sporno, mi ćemo se ovdje složiti svi i vjerojatno upirati na to da je pa i ovaj zakon na kraju krajeva naravno da je određeni napredak u odnosu na ono što je bilo ranije. Da li je moglo i bolje s obzirom na evo primjedbe Zakona o zaštiti potrošača, imao sam i osobno raznorazna iskustva sa raznoraznim udrugama. Nisu ni tu uvijek najčišće situacije, ali pravi problemi i prave činjenice zaštite potrošača proizlaze zapravo iz svega onoga drugoga što ovdje ne piše a piše u mnogim drugim zakonima. ukoliko postoji prostor da se ovo pošalje u drugo čitanje mislim da ne bilo niti razloga onda da i mi ne podržimo ovakav zakon. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Sada idemo na replike. Poštovani zastupnik Peđa Grbin, replika. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo ja ću osvrnuti ustvari na nešto što je uvaženi kolega Popijač rekao na samom početku ovog izlaganja, a u biti se demantirao na kraju kada je govorio da je i sam imao situacije sa udrugama koje nisu bile najčišće i da praktički se i nije znalo što i tko tu radi. Ovaj zakon su primjerice podržali i Društvo potrošača javno recimo 27.02. ove godine, imate jedan opsežan članak u Slobodnoj Dalmaciji. Naravno malo i ovako govoreći iz kuta iz regije, dakle podržava … /Govornik Primjerice Savez potrošača je pohvalio činjenicu da je prilikom donošenja zakona usvojeno nekoliko njihovih kako oni kažu ključnih amandmana. Ako pogledate izvješće sa javne rasprave koje je vrlo opsežno vidjet ćete da je primjerice evo pod rednim brojem 29. usvojen prijedlog Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske koji se odnosi na označavanje samog proizvoda. Dakle, bez obzira na postupak, na ono što se može činiti hitnjom, to nije tako. Ovaj zakon je prošao opsežnu javnu raspravu i u onom dijelu gdje mi smijemo mijenjati ministarstvo je itekako išlo prema onome što su predlagali i udruge potrošača i Gospodarska komora i udruge poslodavaca. Međutim, ovaj zakon sadrži čitav dio onoga što mi ne možemo mijenjati jer je unaprijed definirano. Vi ste govorili o nepoštenoj praksi. Ove odredbe koje se odnose na nepoštenu praksu izričito su određene direktivama EU. I tu mi ne možemo ništa mijenjati. I mi ih moramo implementirati točno onako kako se one nalaze u tim direktivama. Ali u pravu ste bilo bi dobro da su i te direktive donijete godinama ranije, da smo ih mogli implementirati pa onda možda i ovog primjera kojeg ste naveli ne bi bilo. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo. Znam dakle da, evo imali smo i u u ovom materijalu čitav jedan popis primjedbi i onoga što je bilo moguće prihvatiti i što nije bilo moguće prihvatiti i svjesni smo naravno toga da zbog direktiva i mnoge zahtjeve udruga potrošača i nije bilo moguće … ali to ne znači da je to trebalo ipak biti provedeno u jednom čitanju jer i tada bi se ostavilo i dovoljno i više prostora možda da se i prema tim udrugama još jednom iz argumentira da se da se stvari ili mogu ili ne mogu prihvatiti na kraju krajeva ali iz točno određenih razloga. Ne kažem da je ova, ovaj pojam nepoštene poslovne prakse loše napisan, on je dobro naravno napisan samo sam upozorio na to kako svi ili nekih drugi zakoni ubiti derogiraju ili onemogućuju u pravnoj praksi i stvarno primjenu prava kako to definira evo ovaj članak. Hvala. kolega Popijač, u početku svoje rasprave zaista možda ste dobro rekli, trebalo je možda malo jača i duža i biti rasprava. Ono što bih ja ovdje htjela naglasiti evo u replici jest da udruge potrošača su zaista jako puno učinile na samoj edukaciji potrošačima i na na neki način pomaganju ali bilo bi nepravedno ne spomenuti i jednu emisiju na HTV-u, to je Potrošački kod. I tu zaista mi potrošači koji nismo bili educirani stekli smo jako puno novih saznanja i znamo na koji način se možemo boriti za svoja prava. I ono, ja nisam baš pogledala o fontovima prijedlog Udruge potrošača ali i dalje bi se za to založila. I dalje bi se založila jednako tako da se odvoje namirnice bez obzira na Zakon o hrani i označavanju namirnice, u prehrambenoj ponudi znači od onih kojima rok trajanja još traje 7 dana i koje su na akciji od onih kojima je rok trajanja još uvijek duže od predviđenog jer potrošač se dovodi u zabludu. Zajedno stoje a najžalosnije je to kada naprosto niti nema napisana akcija za neki proizvod a njegov rok je još recimo dva dana a inače mu je mjesec dana. Evo hvala. **Leko, Josip hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine Popijač, u svom ste uvodnom izlaganju govorili o teškoj gospodarskoj situaciji zbog potrošačka, javnog duga, platnoj bilanci, nezaposlenosti, o tim malo sumornim temama pa ste spomenuli između ostaloga i Svjetski dan potrošača koji se obilježava 15.3. neću govoriti o tome niti sumorno ali danas se obilježava jedan dan i blagdan Sv. Josipa prije 327 godina u ovom Hrvatskom sabora donesena je jednoglasna odluka o tome da je Sv. Josip zaštitnik Hrvatskog sabora i Hrvatskog naroda. Ja koristim ovu prigodu i želim čestitati našem poštovanom predsjedniku Hrvatskog sabora, gospodinu Leki njegov imendan, mu Bog da mudrosti, pravednosti i da dalje vodi ove sjednice, kao i svim Josipima i Josipama u RH, možda od nekih stvari ne treba raditi cirkus niti pretjerivati ali u … Hrvatskog sabora ima jedan prekrasan reljef Sv. Josipa, čini mi se to je rad od kipara Šime Vulasa. Možda se moglo staviti jednu svijeću i jedan cvijet što ne bi bilo loše jer mislim da smo mi ona generacija koja koja imat svoju državu i brinut se o svom narodu jest sreća i blagodat ove generacije i svih nas ovdje u Hrvatskom saboru. Evo samo toliko kao napomena, hvala. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, nema. Idemo dalje, poštovana, nemam što dodati, čovjek je iskoristio repliku na za vlastiti stav, poštujemo to, postoji mogućnost,

ovog i prijedloga Zakona u zaštitu potrošača spomenuli ste kako danas potrošača gotovo da i nema. Rekli ste doslovno kako uopće ne postoje. Svi smo mi, međutim jedan dio je točan što ste htjeli reći, možda ne izravno i niste rekli, svi smo mi potrošači, naravno kupovna moć je smanjena ali malo tko od naših građana su proizvođači, u tome je naš veliki problem i ona velika deindustrijalizacija koja se uz veliku pompu kao nešto dobro za Hrvatsku dogodila, imamo i sada posljedice. Ja vjerujem da jedna snažan politika, deindustrijalizacija da će koju i provodi Vlada, da će naići i na vašu potporu jer od usluga i servisa ne može živjeti niti jedna zemlja, pa ni Hrvatska ali kada kažete, tu se slažem s vama, kad kažete dakle o samim propisima i njihovoj provedbi, mi moramo zamisliti koliko su maštoviti oni koji žele prevariti naše potrošače i to oni proizvođači iz srca EU. Evo recimo nekakve robe široke potrošnje, poznatih proizvođača, deterdženata za rublje gdje je ustanovljeno da imaju upravo one koje su namijenjene za naše i neka druga tržišta južna imaju manje aktivni supstanci. Proizvođač je to morao priznati, ali zamislite jednu besramnu, besramno opravdanje, da to jednostavno ovo tržište tako traži. Ja mislim da upravo tu moramo biti bez misliti u zaštiti naših potrošača od tih prevara prevara koje su suptilne i vrlo, vrlo maštovite. slažem se sa vama da često naše tržište bez obzira na jednaku pa čak i deklaraciju ili deklarativnost proizvoda koji dolazi u odnosu na ono što se može naći u takozvanom zapadnom dijelu EU, nisu jedno te isto i tu ne samo kroz ovaj zakon nego vjerojatno i kroz neke druge i postupke i institucije bi takve stvari definitivno trebalo sprječavati, a i samo, evo i pristupanje Hrvatske EU daje sada i kroz ovaj zakon i kroz jedinstveno tržište takve mehanizme da jednostavno ono što dolazi na naše police, bez obzira da li domaći ili strani lanci, bude jednako, jednake kvalitete nego što to možemo naći u Austriji, Njemačkoj i bilo gdje drugdje. naravno da se slažem sa vama da je pitanje gospodarskog rasta, gospodarskog oporavka, jačanje industrijske proizvodnje u konačnosti i temelj samog jačanja potrošačkog potencijala hrvatskih građana i da će na taj način i ova tema o svijesti samih samih prava potrošača biti puno više zanimljiva našim građanima nego evo danas kada se svi skupa bore za golu egzistenciju. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Popijač, govorili ste o oslabljenoj kupovnoj moći građana Hrvatske, s obzirom na 380 i više tisuća nezaposlenih, s obzirom i na 90 tisuća onih koji rade, a ne primaju plaću, s obzirom na 300 tisuća onih koji primaju plaću ili pak mirovinu, a blokirani su im računi, dakle ta kupovna oslabljena moć se odnosi gotovo na cijelu Hrvatsku. Cijela Hrvatska je, zapravo ta kupovna moć potrošača je minimalizirana. govorili ste i o bankovnoj industriji koja također spada pod nadležnost ovoga zakona pa onda i o pojmu nepoštene poslovne prakse i pri tome ste spomenuli Udrugu Franak i njeno djelovanje i borbu protiv te nepoštene poslovne prakse htio sam i primjerom istaći da neke od banaka u svojim proklamiranju, reklamiranju sebe nude niže kamate, a onda kada dođete podići taj kredit, bilo koje vrste vam obračunaju veliki, dakle obračun kredita je iznimno visok, 3% u odnosu na glavnicu. Pa ako hoćete i zatvoriti ranije taj kredit, nema vraćanja kamata i plus toga platite i zatvaranje kredita koje je također negdje oko 1,5 do 2%. To je strašno, kada to zbrojite i kada dobijete koliko novaca banka uzme, ja vjerujem da u ovoj državni našoj, da su banke sve u stranom vlasništvu, imamo poput onih …, Ingrid Antičević gdje se zaista u odnosu na banke u matičnim zemljama nude katastrofalne usluge za hrvatske građane, zapravo pljačka hrvatskih građana. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Đuro Popijač. predsjedniče. Uvaženi kolega, svjesni smo dakle da iz kvartala u kvartal kada promatramo uopće … ekonomske pokazatelje, potrošnja u Hrvatskoj kontinuirano pada i to je naravno i direktna posljedica sve većeg financijskog pritiska onih fiksnih i obveznih troškova koji prvi uvijek dolaze na red, dakle platit struju, platiti grijanje i ne znam, nešto pa ono što nam ostane eventualno naravno hrana pa i sve dalje prema drugih nekim dobrima, uslugama i sve u kontekstu nekakvog stiskanja u okvire u kojima građani mogu funkcionira i živjeti. Ali to opet kao jedan lanac ide dalje ili krug prema padu i potražnji, a dalje i proizvodnji i zapravo i da ponovimo samo, snažan gospodarski oporavak rješava i ta temeljna egzistencijalna pitanja kao i sve drugo. Ovo može biti dobar mehanizam ovdje što je navedeno u pojmovima nepoštene poslovne prakse, u članku 32. i dalje da se evo regulatorno stvori okvir da sva takva ponašanja koja imamo, ne samo u financijskoj industriji, naravno i u drugim agresivnim industrijama što se tiče samih potrošača, dakle i telekoma i televizije i svega onoga što je evidentno u svakodnevnom životu da pruža mehanizme, da se potrošači štite od takvog ponašanja i da na kraju oni koji se tako

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Popijač, vi ste rekli da je zakon napredak. Možda je u nekim dijelovima, ali ja nisam uvjeren baš da je to tako i posebno naglašavam ono što sam rekao i maloprije replicirajući kolegi Grbinu, da nisam siguran da je on napredak u dijelu pružanja javnih usluga. Dakle govorili ste također da bi trebalo postići ravnotežu između pružatelja usluge naravno i potrošača i to je apsolutno točno i mi danas imamo šumu zakona, pravilnika, uredbi, naputaka, posebnih propisa, ne znam čega sve ne, što treba sve provoditi, pogotovo kažem o pružanju javnih usluga, govorim o komunalnim društvima, govorim o jedinicama lokalne samouprave. Dakle, bit će i dalje problema. Znate kako završava sve ovo, gdje završava? Završava tako što građani ne mogu plaćati uslugu jer su ostali bez posla, nakon toga traže naravno način kako da to ne plate, usluga im se mora pružiti i oni odlaze na kraju na sud. Sve završava u odvjetničkim uredima, tamo se rješavaju problemi, na kraju se plaća puno više, u šumi tih propisa je nemoguće pronaći pravo rješenje. I ja bih vjerovao da će zakon biti napredak da imamo jednu simulaciju, da vidimo kako će to u praksi izgledati. Što će biti kada dođe potrošač koji treba samo platiti izvršenu uslugu što će biti s onim dodacima onim fiksnim dodacima kod usluga kod vode, kod telefona, kod struje što je s tim dodacima? Da li je to izvršena usluga, da li će potrošači na temelju takvih fiksnih dodataka moći tražiti da to ne plate? Gdje su tu komunalna društva? U kojim će oni problemima biti? uloga Udruga potrošača u donošenju ranijih zakona u kreiranju zakona 2001., treće pa i još neke godine spominjao bila veća nego što je to bilo u slučaju pisanja ovoga zakona, to je teško prihvatiti takav stav. Budući da ovdje imamo izvješće kao što zakon svaki mora imati o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u kojem su sudjelovale ne samo udruge potrošača nego i ostali zainteresirani građani odnosno subjekti jer to nije izolirano područje. Ono se tiče i poslovanja pružatelja usluga, a ne samo potrošača. U toj javnoj raspravi koja je trajala dva tjedna istaknuto je 204 primjedbe i ako pogledate vidjet ćete da je dobar dio tih primjedbi ili prihvaćen ili djelomično prihvaćen. Naravno, predlagatelj je morao balansirati i naši optimalno rješenje, a za svaku od tih primjedbi koja nije prihvaćena ili je djelomično prihvaćena naveden je vrlo precizan razlog zašto se to nije učinilo. Prema tome, teško može stajati stav da javna rasprava odnosno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u pogledu ovog zakona nije provedena na odgovarajući način. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Vi ste vjerojatno uvaženi kolega sada i polemizirali sa autorom ovoga pisma kojega sam ja citirao. Dakle ja nisam rekao da se to nije dogodilo ali držim da je bilo možda i prostora i ponavljam da se kroz dva čitanja eventualno izbjegnu i ovakva stajališta. Dakle, piše ovdje Hrvatski savez udruga potrošača i čovjek je naveo sve ovo što sam i za govornicom pročitao sve ono što je ovdje navedeno kao jedan set primjedbi prihvaćenih ili ne prihvaćenih on se upravo i referencira na ono što nije prihvaćeno i argumentiraju zašto nije prihvaćeno i da je moglo biti prihvaćeno. E sada naravno ta rasprava je mogla još potrajati do drugog čitanja je bilo vremena, ali očito da i vi dalje smatrate da je rasprave bilo dovoljno i da se te primjedbe i ta stajališta ovih udruga ne trebaju akceptirati više, da je to bilo dovoljno. Još samo evo sekundu ako mi dozvolite, nisam se stigao javiti na repliku gospodina Hrga. Dakle točno je javne usluge su u pravilu zato sam to i u svom izlaganju govorio, definirane svim posebnim zakonima. Dakle energetski zakoni, postoji zakon o tržištu el.energije, tržištu plina, tržištu toplinske energije, vode i svega onoga što ste i vi spominjali. I rekao sam da ovdje sve vrijedi osim ako ne vrijedi. Dakle ne vrijedi u svim onim slučajevima kada je to drugačije definirano posebnim zakonima … Da je u biti ključno iznivelirati i napraviti jedan balans i izbalansirati između ovog zakona i svih onih zakona koji definiraju ta područja kako bi se prava koja su ovdje i zakon. Hvala lijepa. iz razloga što se radi o velikim iznosima koje morate uplatiti jer će vam netko isključiti ili grijanje ili plin ili el.energiju pa imamo jednu vrlo interesantnu situaciju. najprije je cijena plina otišla 37% gore, pa se onda netko sjetio da više neće građani RH plaćati po kubiku nego po nekom drugom toplinskom izračunu koliko je to toplinske energije itd. i sada se dogodi jedna vrlo interesantna stvar. Prošle godine siječanj, snijeg zatrpo Hrvatsku, temperature minus 10, minus 15, ove godine siječanj praktički bez temperatura ispod 0 stupnjeva, međutim računi koji dolaze hrvatskim građanima za plin i za struju su te građane zaledili bez temperature ispod 0 dakle koje nisu bile vani ali su ih računi zamrznuli. I sada se postavlja elementarno pitanje, kome se čovjek koji mora biti u najmanju ruku strojarski tehničar ili inženjer strojarstva da bi on mogao preračunati koliko je on to plina potrošio i kako to najedanput da su mu veći računi … ili druga priča sa ovim raznoraznim televizijama ovakvim ili onakvim. Najprije vam proda jedan paket i onda dodaju 2, 3 neka nova kanala u kojima prebace one programe koji su bili dio nekih drugih kanala i onda vam to taj dodatni paket prodaju za 60 kuna ili vam ukinu neke kanale koje ste vi platili u ovom dijelu, ali vrlo je interesantno da vi zbog toga nemate smanjenu pretplatu.

u javnim uslugama to je plin i ono što je još uvijek situacija i praksa da se mjere kubici, a tarifira se energija. prosječni potrošač, bilo tko od nas apsolutno nije u stanju makar bio inženjer kvalitetno niti preračunati jer mi ne znamo i ne možemo mjeriti morali bi imati posebne uređaje da možemo mjeriti tu kalorijsku energetsku vrijednost plina koji nam isporučuje naš distributer. Možemo jedino gledati na kraju krajeva da li je taj plamen na našem štednjaku više plav ili crven pa da vidimo koliko više zraka ili nekog drugog plina ima unutra koji nije koji nije te energetske vrijednosti. Dakle to je jedna prevara i to je očigledno i to se uporno događa i to se ništa ne čini, a ovo je najklasičniji primjer kada su to građani osjetili zapravo vrlo živo u svakodnevnom životu ove zime kada su dobivali one enormne račune, a sami znaju da nisu toliko na kraju krajeva grijali. I to sve govori o tome da pored same regulative naravno treba jačati mehanizme same provedbe i sad kad kažete kome da se jave nema, ne znam kome bi se javili kad državnog inspektorata više nema. Da li je ono što je trebalo biti preseljeno negdje drugdje, da li ministarstvo gospodarstva funkcionira taj dio inspekcije ili ne funkcionira i gdje je sad konačno adresa da se da se evo sve ovo što je napisano ovdje u ovom zakonu da se ta prava i u praksi mogu izkonzumirati i da ona na kraju krajeva i nečemu služe ako već evo ovdje imamo priliku raspravljati o svemu onome što ovaj zakon tako krasno i predviđa. Hvala i vama. Nastavljamo raspravu. Klub zastupnika HNS-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Jozo Radoš u ime kluba. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Zaštita potrošača je jedno područje preko kojega se zrcale mnogi odnosi i nije naravno izolirano područje. Kada bi bilo izolirano onda bi to bilo jednostavnije naravno maksimalno zaštiti potrošače, bez obzira na na sve ostalo. Međutim to nije tako, zaštita potrošača je povezana i sa poslovanjem dakle i sa gospodarstvom i sa mogućnosti pravnoga sustava, temeljnih ljudskih prava itd., prema tome radi se o jednom vrlo kompleksnom području i svakako predlagatelju nije bilo jednostavno jer on je taj koji budući da zainteresirane strane kao što kod nas je odnos sindikata i poslodavaca se ne mogu dogovoriti, onda Vlada uvijek mora postići nekakav izbalansirani konačni rezultat. Tako je bilo i u ovom slučaju, dakle ovdje nisu samo primjedbe udruga za zaštitu potrošača nego udruge poslodavaca odnosno oni koji pružaju usluge i građana koji su recimo nekakva treća strana u tom postupku, a Vlada je pozvana da uskladi te stavove i da postigne nekakav optimalni balans između zaštite potrošača, jednako tako neopterećivanja poslovanja pružatelja usluga i naravno mogućnosti uopće administrativnog i pravnog sustava zemlje koji također tim postupkom ne bi smio biti previše opterećen. Mi smo često i sada to postaje aktualno, pitanje to je stalno aktualno a sada osobito, koja je uloga Europske unije i kako tu Europsku uniju približiti građanima i to nije samo naša tema, ona je tema svih važnih dokumenata Europske unije, vladinih dokumenata, programa stranaka. Ovdje je jedno područje gdje se može možda prilično jasno pokazati koja je uloga Europske unije i šta nam na ovom području Europska unija donosi jer zapravo mi ovim zakonom u biti preuzimamo nove direktive Europske unije u svoj zakonodavni sustav, a to je područje na kojem je Europska unija bila do prije 10-tak godina daleko iznad Republike Hrvatske zato što smo mi živjeli u okolnostima u kojima zaštita potrošača, kao i zaštita ljudskih prava nije bila osobito pitanje. U međuvremenu se dogodilo nekoliko ključnih procesa, najprije otvorenost Hrvatske, Hrvatska se otvorila prema svijetu pa je onda i mogućnost utjecaja poslovnih subjekata a to vidimo naravno i po trgovačkim lancima, ali naravno ne samo po njima, izvan Republike Hrvatske na naše djelovanje, na naš život postala veća. Druga stvar je što je u demokraciji naravno marketing, reklama, oglašavanje postao puno važniji nego što je to bilo prije i naravno i pojavile su se, odnosno osobito razvile nove tehnike komuniciranja, ponajprije internet koji onda omogućava naravno da dobije svoju primjenu, da bude primijenjen i u području trgovine, odnosno komunikacije između pružatelja usluga i potrošača. Sve se to događalo i prije '90. godine ali je bilo u nekakvim prigušenim, kontroliranim uvjetima i sad na ova tri segmenta u biti eskalira ta aktivnost, a s njome se onda naravno pojavljuju i novi problemi. Naša je dobra okolnost dakle članstva u Europskoj uniji da mi preuzimamo svu onu stečevinu, ali naravno i praksu unija je razvila tijekom zadnjih 30-ak godina, a koje su nama zapravo do zadnjih 10-tak godina zapravo bile gotovo nepoznate. To potvrđuje jedan zanimljiv podatak koji je ovdje naveden, a to je da je prvi hrvatski Zakon o zaštiti potrošača donesen 2003. godine, unija već 1985. godine, dakle skoro 20 godina prije donosi Direktivu o zaštiti potrošača u pogledu sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija onoga koji nudi ugovor. Dakle punih 20 godina Europska unija regulira taj problem koji se nama pojavio tek zadnjih 10-tak godina i mi ga tek zadnjih 10-tak godina našim zakonom iz 2003. godine reguliramo i to je velika prednost da mi dakle ne samo pravnu stečevinu u formalnom smislu nego i praksu i postupanje Europske unije na ubrzani način primjenjujemo i na zaštitu potrošača. A ova zapravo promjena zakona odnosno novi zakon, on ukida dvije direktive, jednu direktivu iz '85. o kojoj sam govorio i druga direktiva iz '97. godine o sklapanju ugovora na daljinu. Te se dvije direktive ukidaju, ali se ovim zakonom u hrvatski pravni sustav uvodi, primjenjuje dakle, direktive se uvode u sustav, a regulative se izravno primjenjuju u pravnom sustavu jedne zemlje. Dakle tom direktivom iz 2011. godine ukidaju se ove dvije direktive, mijenjaju se druge dvije direktive o kojima sad neću govoriti. I dakle uvodi se ta direktiva iz 2011. godine u hrvatski pravni sustav. Pri tome je zanimljivo reći da samo 8% trgovine na malo i dan danas uz sve ove tehnološke mogućnosti je prekogranično, dakle događa se preko granice jedne zemlje. A naravno perspektiva zbog komunikacije, zbog otvorenosti, zbog slobode tržišta je puno veći opseg te prekogranične trgovine na malo što naravno znači da ta aktivnost postaje sve značajnija, sve opsežnija i da će naravno potreba za njenom regulacijom biti veća. I ovaj zakon u svakom slučaju otvara mogućnosti da područje regulacije zaštite prava potrošača bude bolje nešto što je bilo do sada. Ali to je jedno vrlo kompleksno područje ne samo zbog toga što postavlja više aktera u fokus ove utakmice, nego zato što su neka pitanja vrlo teška i vrlo komplicirana uopće regulirati. O tome ću nastojati malo poslije govoriti. Ali taj potencijal prekogranične trgovine na malo koji će omogućiti internetska i razne druge vrste trgovina je i svakako vrlo važan, on će utjecati na naše postupanje, utjecati na našu kupovinu, našu kupovinu, našu trgovinu i naravno da će ga trebati i dalje regulirati. I stoga se naravno može očekivati da Europska unija vrlo skoro u nekakvim pravilnim razmacima zapravo odnosno donosi i nove direktive, odnosno regulative u pogledu zaštite prava potrošača. Ovdje je bilo već govora od strane predlagatelja, od strane kolega koji su govorili o zakonu koje su najvažnije stvari koje se ovdje reguliraju, reguliraju, a to je dakle dodatne regulacije, sniženja, rasprodaje, akcije robe, prodaje robe sa greškom, robe kojoj istječe rok sa preciznim navođenjem uvjeta rokova da bi se naravno spriječilo ono što se do sada događalo, a to je da je akcija trajna. Pogledajte naše trgovine, one stalno imaju akciju jednih te istih proizvoda i zapravo kada istu robu prodaju na akciji nekoliko mjeseci to je u biti pokušaj zavaravanja potrošača jer ta roba očito nije na akciji to je redovita cijena robe, a ovo da je akcija i oglašavanje te akcije je u biti zavaravanje potrošača. Također nekoliko detalja iz svega toga koji oslikavaju zapravo koliko je to i kompleksan problem i šta se kod nas događa. Obično kad imate akcije onda se one odmah odnose na ponekad vrlo malu količinu proizvoda, tako da uđete u trgovinu, tamo je naznačena popust, odnosno sniženje od 70%. Uđete u trgovinu samo jedan ili ni jedan proizvod je snižen na 70%, a svi ostali proizvodi su sniženi znatno manje. Ovim prijedlogom zakona to se onemogućava. Ovdje se zakonom predviđa da najmanje jedna petina svih proizvoda koji su na sniženju mora biti po toj, istaknutom najvišem sniženju tako da se i u tom smislu potrošač ne zavarava. jednako tako kada se uopće stavlja neki proizvod na akciju kaže se da količina proizvoda mora biti razumna. Naravno teško je definirati šta je to razumna količina proizvoda, ali događa se kod nas da se oglasi nekakva ekstremno sniženje i pogodnost pri kupnji nekog proizvoda, a tamo imate nekakvu minimalnu količinu. Dok su građani uopće došli tamo tih desetak uzoraka nečega je već prodano što je opet naravno jedan od oblika zavaravanja potrošača. Dakle, ovim se zakonom predviđa da i to sniženje, odnosno akcija se mora odnositi na razumnu količinu proizvoda. Naravno nije li jednostavno definirati što je to razumna količina proizvoda. Pa pred nama zapravo stoji i taj postupak, da i to pitanje reguliramo na precizniji način, ali opet ne namećući prevelike obveze pružatelju usluga koji bi onda njega dovele u težu situaciju, snizile njegovu konkurentnost. Dakle, moramo uvijek nastojati postići taj balans. Ovdje se osobito govori dva posebna poglavlja o zavaravajućoj poslovnoj praksi i agresivnoj poslovnoj praksi, pa ja ću navesti samo neke od tih slučajeva. Jedan je naravno slučaj kada se jedan proizvod pokušava zamijeniti sa drugim sugerirajući da se radi o tom proizvodu imitiranjem imena ili na neki drugi način što je sigurno pokušaj prevare birača, ne birača nego potrošača. A ima i jedno područje koje je potpuno, i birači su potrošači, potrošači Dakle, ima jedno vrlo zanimljivo područje koje ovaj zakon tek dodiruje. Ovdje se govori da je zabrana u pogledu, dakle zavaravajuće poslovne prakse, zabrana oglašavanja proizvoda koji će izliječiti ili otkloniti nedostatak, tjelesni nedostatak. Dakle, neku poteškoću medicinske prirode. To je potpuno neregulirano područje u Hrvatskoj, toga ima užasno puno. Tu se upravo koriste oni potrošači koji su u nekim poteškoćama životnim. Zakon to načelno zabranjuje korištenje dakle teških okolnosti u kojima se nalazi potrošač da bi se njega na neki način navelo da kupi proizvod. Ali primjerice kod tih silnih, te silne ponude proizvoda koji će izliječiti, spasiti, otkloniti nedostatak, nekakvu malu formaciju itd. to je jedno potpuno neregulirano područje. Naša oficijelna medicina, službena dakle zdravstvena vlast u Republici Hrvatskoj o tome uopće ništa ne govori, vjerojatno zato što ne želi preuzeti odgovornost. Ali bilo bi logično da kada to još nije u zoni kriminala, dakle protuzakonitog postupanja da postoji neka mogućnost upravnog postupanja, upravne reakcije vlasti koja bi zaštitila potrošače od takve prakse. Pogledajte, otvorite novine toga imate koliko koliko hoćete. Kada se govori o agresivnoj poslovnoj praksi ovdje se navode primjeri agresivne poslovne prakse, ali koliko je to bogato područje pokazuje to da je jedan od ne tako nevažnih aspekata agresivne poslovne prakse ovdje nije spomenut, tiče se svih nas, svih građana RH, a to je primjerice da u televizijskim i radijskim programima da je reklama znatno glasnija od osnovne emisije. To se često događa. Dakle, imate osnovnu emisiju, glazbu ili što već, reklama koja se emitira u pauzama te temeljne emisije je znatno glasnija nego što je osnovna emisija, a naravno građanin sebi zvuk televizije ili radija podesi prema osnovnoj emisiji, a ne prema reklami i onda ga to iritira. To je sigurno agresivno poslovno postupanje, ali koliko je to razvijeno područje i koje je stalno naravno podložno razvoju i smišljanju novih mogućnosti poslovnog plasiranja govori taj slučaj recimo to da ovaj zakon uopće taj ne tako nevažan segment ulaska u privatni život narušavanja mira građana taj slučaj uopće ovdje nije naveden. Pa ja evo za buduće promjene zakona predlažem da se razmotri i to. Ali ovo je samo ilustracija koliko je to područje bogato. Dobro je da u ovom zakonu stoji i to da nije dopušteno da netko pruža usluge u Hrvatskoj različite od onih koji pruža drugdje. Bilo da se radi o uslugama, bilo da se radi o proizvodima. Tako imamo, to je dakle masovna pojava koja se tiče novih zemalja uključujući dijelom i Hrvatsku, čini mi se više neke druge zemlje. Pa onda imate ova cinična opravdanja ili objašnjenja da primjerice građani građani istočnih zemalja imaju manje lješnjaka u čokoladi zato što oni žele imati manje lješnjaka u čokoladi jel'. Dakle, ovim zakonom se onemogućava i to da proizvodi koje kupuju građani u RH budu slabiji i niže kvalitete nego što je to u drugim zemljama. Dakle, ovaj je zakon dobar. Mislim da iz Ministarstva gospodarstva su usvojili većinu primjedbi da bi postigli plodotvoran balans u pogledu sukobljenih zahtjeva i Klub zastupnika HNS-a će podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica

uvodnom izlaganju govorili ste o značaju EU i direktiva koje su izuzetno značajne uopće za promjenu svijesti o značenju i uloge potrošača o njihovom dotada nepovoljnom položaju koji svi mi kao obični potrošači poneki puta ili vrlo često i imamo bez obzira koliko je ta kupovna moć velika ili mala nema dana ili trenutka da mi nismo u toj ulozi potrošača. obični prosječni potrošači očekivali da ovaj zakon bude zaista naš zakon, zakon koji će štititi potrošača. I on to je, da ne bi sad odmah shvatili da je generalna kritika. Ali možda samo da se neke stvari pojasne, pogotovo ovaj članak 4. koji govori o odnosu prema drugim zakonima. Način u kojem se u početku ovog zakona uglavnom uglavnom osvrće na uredbe i direktive EU a da nisu povezani niti pobrojani naši akti, akti RH počevši od Ustava malo na neki način zbunjuje i omalovažava zakonodavca. članak 4. koji govori da ako su neke odredbe ovog zakona u suprotnosti sa odredbama zakona kojima se uređuju posebni sektori a nisu usklađeni s pravnom stečevinom Unije na to će se primjenjivati odredbe nekih posebnih zakona. Bilo bi potrebno da se odredi točno koji zakoni i koja je njihova hijerarhija jer se stvara dojam da se opet otvara prostor za neke tzv. rupe u zakonu koje će ići na štetu potrošača. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, Jozo Radoš. Pa kolegice dakle svakako ne treba propuštati naglašavati one prednosti koje RH ima svojim ima svojim članstvom u EU i potrebi da građani aktivnije prate taj postupak, a na nama je da im pokušamo približiti to to naše mjesto i sve one dobitke koje građani, a RH također treba imati. I ovo je jedan lijepi primjer jer se radi o stečevini koja je daleko razvijenija nego što je bila hrvatska stečevina zbog kašnjenja, zbog specifičnih uvjeta i mi na neki način na ubrzani način prihvaćamo ne samo tu stečevinu nego i tu praksu. I to je velika prednost za potrošače i nju treba naglašavati. A ta odredba koja govori o tome da su dakle zakoni EU ukoliko nisu u skladu sa ovim zakonom iznad ovog zakona to je opća odredba Ustava RH, mi smo to i i potpisali potpisujući pristupni ugovor EU, dakle svi međunarodni ugovori su iznad zakona RH, ako dolazi do sukoba tih dvaju pravnih razina. Prema tome, to je nešto što mora stajati i što je ritualnoga karaktera. Preciznije odredbe koji bi to zakoni bili naravno je moguće staviti, ali to je očito korak koji je pred nama. Koliko je ovaj zakon kompleksan govore dvije odredbe ovoga zakona i o jednoj sam govorio. Dakle, radi se o razumnoj količini proizvoda, a nije definirano što je to razumna količina proizvoda, što bi to značilo, 15%, 20%, 30%? Koliko građana potrošača može pristupiti i kupiti taj proizvod, to ništa ovdje ne piše. A i pitanje prosječnog potrošača koji ovdje postoji u zakonu kao termin je isto pitanje kako ga definirati. Prema tome, to su sva pitanja koja stoje u daljnjem razvijanju regulacije ovog područja. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pa u većini vašeg izlaganja uvaženi kolega Radoš ja se slažem, malo evo samo digresije kad ste spomenuli marketing, naravno jaki marketing mislim da jako utječe i na nas potrošače. Ponekad se je sa omalovažavanjem govorilo o nekom mi smo društvo potrošačko, to je bilo nekako omalovažavanje a danas nažalost bez obzira na katastrofalne uvjete uvjete svih nas jesmo. Spomenuli ste prije 90.-tih godina kako taj marketing nije imao neki veliki utjecaj, bio je zgusnut, pa je istina je, negdje 81.-e godine postojao je samo nekakav usmeni marketing gdje ćemo kupiti kavu, ne znam prašak, ulje jer ih nije bilo, ali pustimo sada to. Mene samo ovaj čas, druge stvari ću govoriti u svojoj raspravi zanima. Evo ga, HEP, distribucija struje. Ako očita struju onaj inkasator koji dolazi, evo ja ću na svom primjeru reć, čovjek je barem još jedno za 20 godina stariji od mene i on očitava, ja velim hoćete svjetiljku, ne, vidim, i sad on odnese ono što je očitao iz mog stana od 50 kvadrata koji ima kućanske aparate kao i svi ostali i ja dobijem nakon toga razliku struje 2000 kuna, ratu od 600 kuna, odem u elektru jer sam ja očitala svoje brojilo, donesem tamo i o.k., gospođa bez riječi to sve skupa smanji, pita mene koliko ja hoću da meni bude rata, ja sam rekla, čujte ja uopće ne bi to plaćala ako mogu odlučiti o tome i onda ona meni vidi koliko sam ja prošle godine imala imala i nekakvu tu cijenu od 129 kuna i pitam ju, oprostite molim vas, mogu li ja donijeti idući mjesec svoje stanje, da ali ako vi donesete obrada vaših podataka koštat će 25 kuna i evo meni ponovo je bio inkasator i čekam koliko će sad 50 kvadrata stan imao je prvo 600 kuna, možda sada čovjek je vidio da sam potrošila za nekakvih 1200 kuna i ponovo ću ja očitati. Evo to mi nije jasno. Pa kolegice Sumrak, marketing je takav kakav je, dakle možda bi i mi htjeli da je on blaži, da je diskretniji ali radi se o legitimnom instrumentu poslovne politike, svakako ga treba regulirati. Pa jedan od načina regulacije toga marketinga je i ovaj zakon koji dakle govori o nepoštenoj poslovnoj praski, o zavaravajućoj poštenoj praksi, o agresivnoj poslovnoj praksi i svi su ti, svi ti elementi dakle marketinga koji su nekorektni općenito govoreći ovim zakonom se zabranjuju odnosno sankcioniraju ali naravno pred nama je postupak u kojem trebamo sve te instrumente precizno definirati i doći do efektivne primjene ovoga zakona. To naravno neće biti jednostavno ali najprije morate pitanje postaviti općenito dakle načelno da bi poslije u primjeni išli u njegovu razradu. Što se Hep-a tiče, kao što znate RH je donijela zakone koji omogućavaju slobodu opskrbe električnom energijom i distribuciju te energije a naravno RH će biti dio jedinstvenog europskog tržišta energije pa ćemo kao potrošači naravno kad se stvori, sve europska mreža prijenos električne energije doći u situaciju da slobodno biramo operatera prema kvaliteti usluge koju nam pruža i prema cijeni, tako da, ta gospođa koja vam je rekla da obrada vašega zahtjeva po cijeni od 25 kuna vjerojatno u tim novim okolnostima otvorenoga tržišta a to će se dogoditi vrlo skoro i temeljem naših zakona i temeljem europskog trećeg energetskog paketa, vjerojatno vas neće tražiti nego će vas vrlo rado primiti i obraditi vaš zahtjev za 0 kuna. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolega Radoš, meni se dopao vaš početni i završni dio izlaganja. U početnom ste govorili da je 8% trgovine na malo u EU, da se to odnosi na prekograničnu trgovinu, dakle na onu prodaju putem interneta itd. No danas je svijet globalno selo i osim EU trguje se i sa SAD-om, Kanadom, Kinom, Indonezijom, Tajlandom i ne znam ni ja kojim sve zemljama. Prema tome, pošto Hrvatska ima povjerenika u EU za zaštitu potrošača a propisi nisu svuda isti kao propisi u EU, mislim da bi trebalo djelovati putem našeg povjerenika i na svjetsku, trgovačku organizaciju kako bi se eventualno ti propisi koji su pozitivni, odlični ujednačili zapravo u cijelom svijetu. Imamo šansu, imamo priliku za to. Drugo, kada ste govorili o agresivnoj poslovnoj praksi, onda ste odlično zapazili emisije na komercijalnim ili na javnoj televiziji u kojima jednostavno nakon nekakvog dijela filma vrisne reklama, vrisne doslovce sa toliko pojačanim tonalitetom, Crno jaje ili Konzum ili ne znam ni ja što sa novim proizvodima na sniženju da čovjeku zasmeta da mora stalno podešavati jačinu tona na tom televizoru. To je nevjerojatno, to vi deset puta u tijekom večeri, 10, 20 puta nebrojenog puta morate to podešavati i to je odlična stvar. Treća stvar koju ste rekli da proizvodi iz domene medicine ili para medicine, para medicinski proizvodi protiv debljanja, ćelavosti, za jetru, za kosu, za pitaj Boga što, ne provjerenih, dakle kvaliteta, ulaza na naše tržište putem tih reklama gdje se reklamira ono što je nemoguće od izlječenja imuniteta, malignih bolesti, pitaj Boga što a da pri tome, o tome šuti i Hrvatska liječnička komora i Hrvatski liječnički zbor i svi ostali. Kolega Grubišić, vi kažete da vam se sviđa moj uvodni i završni dio moga izlaganja, a ja vas pokušavam uvjeriti da je i srednji dio bio jednako tako dobar. Dakle, govorite o 8% prekogranične trgovine u EU što je zapravo vrlo malo i naravno da je pred nama perspektiva kako se pitanje internetske trgovine regulira sve više i više, postaje sve više sigurnija i jednostavnija, da će taj postotak rasti, ali jednako će tako rasti postotak trgovine sa ostalim zemljama. Naravno da je dio mogućnosti utjecaja od EU i preko svjetske trgovinske organizacije, ali jedan dio mogućnosti njenoga utjecaja je i preko

će donijeti oko 1%, procjenjuje se rasta BDP-a zemalja članica EU, pa će onda u tom ugovoru koji je dakle težak nekoliko stotina milijardi eura, će biti sadržana i mogućnost regulacije prekogranične trgovine sa tom značajnom zemljom. Nešto manju važnost, ali još uvijek vrlo važan je budući ugovor o slobodnoj trgovini, odnosno o trgovinskim odnosima sa Japanom koji će isto omogućiti regulaciju i toga pitanja, ali sam naravno suglasan s vama da EU, a i preko našega povjerenika, to mu treba poručiti, evo to je jedan od načina kako mu to poručujemo ako gleda ovaj Sabor, da njegovim djelovanjem preko … trgovinske organizacije se također regulira to područje i zaštite i prava potrošača i u toj trgovini koja ima sve veće i veće perspektive. Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Radoš, primjetio sam vaš navod kad ste rekli da uvođenjem ovih novih tehnoloških postignuća nastaju svi naši problemi. Daj Bože da je Internet naš najveći problem, ali ja držim da je za potrošača najveći problem pad kupovne moći, o čemu govori pad potrošnje i sve ostalo, da to ne ponavljam, statistički podaci svaki dan su takvi. Ali znate što u stvarnosti se događa? Pa taj internet uopće nije u toj potrošnji, kupovini svakodnevnoj toliko značajan. Znate da se ovi što nas puno puta živciraju, ovi letci razni koji se donose na adrese pa se ljudi od njih brane, ti letci, ljudi slažu letke na stol i onda nastaje trka. Nastaje trka po tim raznim akcijama, a što za posljedicu ima kupovanje nekvalitetne robe, a posebna je priča kupovanje nekvalitetne hrane i naravno da dolazi do one izjave čuvene što je jedna inspektorica rekla, da ona ne bi sa polica tih velikih centara niti pod razno uzimala, konzumirala hranu. Posljedica je naravno što se naša domaća kvalitetna hrana, proizvodnja smanjila, to znamo, da ne ponavljam. Govorio sam o mesu, mlijeku, evo Grubišić, nisam htio o mlijeku, ali Grubišić mi je asocirao da je pala potrošnja, proizvodnja za 30%. za 30%. To je veliki problem i zasigurno, ali nisam u svemu da nisam suglasan s vama, naravno glede ovih medicinskih ili zdravstvenih ili svemogućih tih pripravaka, stoji da to treba treba pod nadzor. Ali i tu ima jedan problem, problem je u odsutnosti, dostupnosti i kvalitetne zdravstvene zaštite, bolestan čovjek je spreman na sve i on kreće uzimati te razne pripravke i naravno i to je jedan problem koji treba imati na umu. Hvala lijepo. Radoš. **Radoš, Jozo (HNS)** Vi ste kolega Milinkoviću, ne ja, rekli da svi naši problemi počinju sa internetom. Kada bi to bilo tako, onda bi to bilo dobro, neki problemi zacijelo dolaze sa globalizacijom generalno, a internet je jedan od aspekata manifestacija neizbježnog procesa globalizacije, prema tome sa internetom, dok dolaze neki problemi, ali sa internetom dolaze i prigode. Uvijek je na nama da vidimo da li ćemo i više iskoristiti prigode ili ćemo se zapetljati u problemima koji neka manifestacija, neki fenomen donosi kao što je taj doista moćni fenomen interneta. Što se tiče prilaganja reklama, ovaj zakon omogućava, to je sigurno bilo objašnjenje i ranijeg zakona, da tamo gdje je zabranjeno, gdje građani kažu, stanari, građanin da se ne prilažu reklame, zabranjeno je dakle ubacivanje reklama u poštanske sandučiće, ali i to pitanje treba preciznije regulirati. A jedno od vrlo zanimljivih pitanja, kada ste govorilo o proizvodnji hrane je proizvodnja i prodaja mlijeka. Ja bih volio da ste o tome malo više govorili, malo ste me iznenadili, a sir niste ni spomenuli. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Radoš, slažem se sa vašom raspravom, zapravo htio bih je samo u nekoliko segmenata dopuniti. Naime, prije svega se slažem sa vašom kvalifikacijom da je potrošačka legislativa izuzetno bitna tema, ne samo za Hrvatsku, nego za Uniju općenito, a i za moderno, ajde nazovimo to tako uvjetno potrošačko društvo, a koliko je to važna tema govori i činjenica da i sama EU ima povjerenika koji se bavi isključivo potrošačima kao i Savezna Republika Njemačka na čiju pravnu praksu i politički sustav se mi često pozivamo i volimo ga kopirati, ima ministra za zaštitu potrošača. Dakle, jedno čitavo ministarstvo koje se bavi isključivo ovom politikom. Ono što sam htio nadopuniti je, reći sljedeće. Spominjali ste Internet trgovinu na malo, ona doduše u postocima je skromna, ali je postojala i prije, barem u krugu ljudi s kojima ja komuniciram i oni su i prije, uglavnom iz inozemstva, preko interneta upravo naručivali robu i izuzetno je dobro da ćemo dati zakonsku podlogu ovakvoj vrsti trgovine. Također mislim da ste dobro identificirali problem marketinga odnosno problem ja bih rekao i divljanja s jedne strane marketinga kada vam marketinški stručnjaci da nemate lošu lokaciju i da nemate loš proizvod nego više ili manje ulaganja u marketing. To ide čak toliko da i psiholozi rade na marketingu, dakle stvaranje potražnje gdje je realno nema. I dobro je da uvodimo regulativu u zakon koja se s posebnim osvrtom na radnje koje trgovac može raditi dakle sa ciljem promjene ponašanja potrošača koje inače ne bi bilo takvo. Dakle marketinški uvjetovan konzumerizam. Hvala. **Zgrebec, Dragica Kolega Hajdukoviću, pa ja inače mislim da je nevažno koliko država ima ministarstva, kako se ona zovu to dakle nije sasvim nevažno, ali nije ključno pitanje oko čega često se puta lome koplja. Bitno je da je cijeli postupak zadaća države osiguran na odgovarajući način. Kako će to biti organizirano to je naravno možda nije nevažno pitanje ali svakako nije najvažnije pitanje. Nadležno tijelo javne vlasti za primjenu ovog zakona i za provedbu ovog zakona je Ministarstvo gospodarstva. Pri tom tijelu javne vlasti se formiraju temeljem ovog zakona ali to nije novo rješenje, vjerojatno je nešto unaprijeđeno u odnosu na ranije rješenje, se formiraju savjetodavna tijela potrošača za zaštitu potrošača koja uvijek u sebi uključuju i predstavnika potrošača što bi trebalo jamčiti odgovarajuću razinu zaštite. Slična tijela se formiraju i pri jedinicama lokalne samouprave ali i pri trgovcima koji ih onda pri tome financiraju. To je uvijek pitanje na koji ćete način ostvariti jedno pravo, a da ne opteretite nekoga drugoga i ne smanjite njegove mogućnosti poslovanja. to je sada pitanje koje svakako treba pratiti i regulirati. A pogotovo je nerješivo pitanje to je stalna borba će biti kako regulirati marketing, kako ga staviti u granice, kako ga dovesti u okvire da ne ugrožava prava potrošača, a da opet omogućava sasvim legitimnu i potrebnu tržišnu utakmicu i oglašavanja proizvoda. I ta utakmica između potrošača, proizvođača i te uloge koju vlast ima u svemu tome nikada neće završiti. To je stalna bitka koja je pred nama. A ovaj zakon je korak k boljoj regulaciji i toga područja. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa ponukalo me na javljanje uvaženi zastupniče Radoš ono što ste spomenuli o agresivnom reklamiranju različitih pripravaka kojima se pridaju doslovce čudotvorna svojstva. Evo i kolega Grubišić se na to referirao od onoga da se može smršaviti bez ikakve dijete za 20, 30 kila u mjesec ili tjedan dana pa do onoga da izraste bujna kosa itd. želim reći da i bez ovog zakona postoje instrumenti da se to kontrolira odnosno onemogući. Postoji cijeli niz propisa iz područja zdravstva, iz područja lijekova, iz područja dodataka hrani koji to vrlo dobro reguliraju. Međutim nažalost se oni ne implementiraju i nažalost nitko od tih niti proizvođača odnosno koji daju te oglase niti medija za koje isto postoje sankcije ako ne istinite odnosno tvrdnje koje pridaju svojstva liječenja pripravcima koja to nemaju dokazano svojstvo bi trebali biti kažnjeni, postoji mogućnost da se kazne, to se naprosto ne implementira. Tako da nažalost mi kao i u mnogo drugih slučajeva ne provodimo ni one postojeće propise koje nam daju dovoljni instrumentarij da mnoge stvari koje nisu onakve kakve bi trebale biti dovedemo u red pa onda nerijetko mislimo da će to neki budući zakon riješiti i izmišljamo nove zakone, nova pravila umjesto da primijenimo ona koja imamo. Jer imamo već dovoljno mogućnosti da stvari kaznimo i kontroliramo. Hvala lijepo. Radoš. **Radoš, Jozo (HNS)** pa kolega Reiner meni je drago čuti da mi imamo te propise ali inače mislim da naša praksa dakle postupanje zdravstvenih vlasti pa onda i zdravstvenih djelatnika u pogledu osporavanja ili upozoravanja građana na štetnost nekih kvazi medicinskih proizvoda je vrlo niskoga intenziteta. Ja ne znam zašto se to događa, ali ako se agresivno reklamira neki proizvod koji ima vrlo male ili vrlo problematične pozitivne učinke i vrlo teške negativne posljedice pa čini mi se da bi bila zadaća nadležnih tijela države, a to su zdravstvene vlasti da reagiraju na to. Isto tako to je dakle o tome sigurno znate puno više nego ja, kada liječniku kažete da imate neku ponudu, nekakvu mogućnost alternativnog liječenja, on će vrlo rijetko o tome reći svoje mišljenje. naravno da je to jedna vrlo delikatna i moralna pozicija ali bilo bi logično da postoje ipak neka pravila u kojima liječnik ima reagirati i treba reagirati da bi zaštitio građanina. Tako da ako postoje ti propisi meni je to drago, ali svakako bi trebalo poraditi na tome da se ti propisi počnu primjenjivati. Kolegice i kolege, predstavnici Ministarstva gospodarstva. Prijedlog zakona o zaštiti potrošača je za nas u klubu SDSS-a vrlo bitan zakonski tekst iz niza činjenica. Neke ću u svojoj raspravi pokušati iznijeti. I zato je prvo i osnovno pitanje zašto ovaj zakonski tekst ide po hitnom postupku, zašto ne ide u dva čitanja? Jer i sam zakon u jednom svom dijelu predviđa da će se u provođenju dakle logike ovog zakona i namjere predlagatelja, zakonodavca osnovati određene udruge koje kao udruženja za zaštitu potrošača koji će pratiti provođenje ovog zakona. Zašto se ovoj raspravi, dakle široj raspravi nije dala šansa da određene udruge, da udruge za zaštitu potrošača ne kažu svoje mišljenje o ovom zakonskom tekstu? Dakle mi jesmo da se ovaj zakon donese, vidimo da je ministarstvo uložilo određen napor da se ova ozbiljna materija regulira kroz ove odredbe, ali mislimo da je trebalo dati prostor za još jednu širu javnu raspravu o ovoj temi. Naravno da pretpostavka za donošenje ovog zakona su određeni europski standardi koji već postoje u zemljama Europske unije jer u Europskoj uniji je osnovni postulat zaštita sigurnosti i prava potrošača i to je prije svega prioritet svih politika zemalja Europske unije. Naravno da je to tako jer radi se o zakonu koji se direktno na 500 milijuna potrošača koji žive danas na prostoru ujedinjenog europskog tržišta i naravno da ti potrošači koji imaju izgrađenu kulturu daleko jaču od nas, vezano za zaštitu vlastitih prava očekuju bogatu i kvalitetnu ponudu, ali osnovno pravilo na tržištu a to je da za vrijednost svog novca dobiju otprilike isti ekvivalent u kvaliteti robe. I to je osnovna logika zapadnog tržišta, koliko sam uložio želim toliku kvalitetu da dobijem. Isto tako u toj logici treba pridodati i potrebu za točnim informacijama onom što se kupuje i onom što se dešava na tržištu. Podaci kažu da izdaci potrošača, odnosno drugim riječima kupovna moć stanovništva europskoga tržišta čini 56% BDP-a Europske unije, prema tome to nije mali kapacitet. Kupovna moć tržišta od 500 milijuna u svakom slučaju potiče i gospodarski razvoj članica Europske unije i zbog toga je vrlo velik senzibilitet u zaštiti ovako velikog kupovnog potencijala kao što je tržište od 500 milijuna kupaca. Europskoj uniji sigurnost igračaka, elektroničkih uređaja, vozila, sigurnost lijekova, ispravnost lijekova, hrana, kozmetika itd. su predmet posebne pažnje kad se govori o sigurnosti roba i sigurnosti tržišta. Osim toga, bili smo svjedoci i brzog reagiranja korisnika odnosno korisnika usluga u Europskoj uniji na primjeru igračaka uvezenih tzv. toksičnih igračaka iz Kine. Zbog olovne boje koje su koristile te igračke već godinama su na meti svjetskih udruga za zaštitu ljudskih prava i kaže se da je više od 9 milijuna igračaka zbog toga su bile povučene s europskog tržišta. Naravno da se ovdje ne radi i nećemo reći da se radi o namjeri kineske proizvodnje da se zagadi tržište Europske unije, ali hoćemo reći da proizvođači nemaju tako visoko izgrađene i visoko postavljene standarde u zaštiti proizvoda kao što su to postavljeni kriteriji tržišta Europske unije. Zbog toga se naravno i desio taj incident o kom sam sad govorio. U ovom novom zakonu koji je pred nama predložen mi u SDSS-u mislimo da je dobro koncipiran, mislimo da on ide na ruku zaštiti građana mislimo da su tu tri ključne stvari koje su bitne da se kažu i tri cilja koji treba da se provedu kako bi se stvarno implementirao ovaj zakon onako kao što je to zakonodavac imao namjeru. potrebno je pravilno deklarirati robu na tržištu i to je u niz odredaba ovdje precizno i rečeno. Druga stvar koja je bitna da se ovdje kaže, bitna je informiranost građana o svojim pravima i o zaštiti svojih prava. I to je u jednom dijelu toga zakona ovdje dosta dobro obrađeno. I treća stvar je dosljedno postupanje inspekcijskih organa, odnosno tržišnih inspektora Ministarstva gospodarstva. Bez te ključne stvari sve ovo što smo naprijed pričali nema smisla. Zašto to kažem? Najosjetljivija skupina potrošača su osobe starije životne dobi i osobe lošijeg zdravstvenog stanja, isto tako i djeca. Često su predmeti prevare raznih prezentacija u svojim domovima, kao i obmana i potpisivanja nepovoljnih i sumnjivih ugovora. Razne zdravstvene ustanove o kojima je ovdje već bilo riječi javljaju im se sa obećanjem kako će u trenu riješiti sve njihove zdravstvene probleme što je naravno daleko od realnosti. Brojne putničke agencije organiziraju večere u sklopu kojih nude potpisivanje ugovora o organiziranju putovanja na egzotične destinacije, od kojih se većina nikada niti ne realizira. Akviziteri raznih agencija koji sklapaju ugovore za teleoperatere nude sklapanje ugovora po povoljnijim uvjetima, naravno tako kažu. Među potrošačima rijetko kad daju potpune informacije o o uslugama koje nude, često se ne predstave, a potrošačima također daju i krive informacije o tome koga zastupaju. Imamo slučaj u Pakracu, u Slatinskim Drenovcima prošle godine gdje su prevareni starci. Tako npr. agenti različitih teleoperatera salijeću te povratnike starce koji žive sami, nudeći im povoljnije usluge, bez obrazloženja za posljedice sklapanja tih novih ugovora. Obećavaju im da oni ne moraju ništa poduzimati, ne moraju se odjavljivati od drugih operatera pa se tako događa da neinformirani ljudi plaćaju i jednom i drugom teleoperateru naknadu. Naravno iza toga je konsekvenca ovrhe koje dolaze na imovinu tih ljudi. Imamo slučaj u Voćinskoj općini u pojedinim selima nema uopće signala, no trgovci su uspjeli prodati tim starim ljudima mobilne telefone. Ne samo to, nego su ih vezali ugovorima koji traju 12 12 mjeseci, koji ih obavezuju 12 mjeseci, a nema tehničke pretpostavke za sklapanje takvih ugovora. Imamo i slučaj u Lici gdje je određen, gdje je jednoj baki redovno stizao račun za tv pretplatu, a ta jadna žena čak nije imala niti televizor u svojoj kući. Posebna je priča u svakom slučaju naplata tv pretplate, posebna je priča ovrha zbog tv pretplate. Imamo slučajeve da je ljudi za 400 kuna zaostalih naknada za tv pretplatu od 2012. godine su dobili ovrhu, blokadu svih računa sa troškovima od hiljadu Dakle, 400 kuna obaveze za tv pretplatu koja je stara od 2012. Ona je vjerojatno već u zastari. I na to ide usluga odvjetničkog ureda od 1400 kuna. Sve skupa 1800 kuna za nečiju igrariju. Problem su i različiti kontrolori koji se lažno predstavljaju radi naplate struje i tv pretplate kao što je ovdje i kolegica Sumrak rekla. Oni obmanjuju starce koji žive sami u udaljenim selima, a ima i onih koji iz istih razloga zloupotrebljavaju svoj položaj. Krajem prošle godine kontrolor HRT-a upao je u kuću 95 godišnje starice u Gornjem Selištu kraj Gline, tražio da naplati 480 kuna za odjavljeni radio, te prijetio zatvorom. Mislimo da taj kontrolor ni danas zbog toga nije sankcioniran. Prema tome, ako se to sve uzme u obzir, informiranost građana je prvi zadatak u zaštiti potrošača danas u Republici Hrvatskoj, a zadatak je države da to osigura. Vidimo da je država to pokušala kroz ovaj zakonski tekst i uraditi naročito u člancima 124 do 134. U tih 10 članaka se taj segment informiranja građana nastojao obraditi i urediti normativno. Ono što bih ja ovdje postavio pitanje što je meni dilema, dakle u članku 126. priličan je zadatak dati jedinicama lokalne samouprave i to kad se kaže to lijepo zvuči jedinice lokalne samouprave. Međutim, ona pretpostavlja i općine koje danas jedva preživljavaju, financijski, takav budžetski manjak da oni ne mogu sami sebe financirati. A mi ovdje kažemo da se kod njih moraju osnovati udruge koje unapređuju i promiču prava potrošača. To znači da oni moraju njima obezbijediti i prostor i vjerojatno čim se radi o registriranim udrugama one imaju pravo na određena sredstva iz proračuna te lokalne samouprave. I postavlja se pitanje da li baš u svakoj jedinici lokalne samouprave treba da se osnivaju udruge za zaštitu potrošača. Pitanje da li to treba biti u svim gradovima. Bilo bi sasvim logično da se te udruge onda formiraju na nivou regionalnih samouprava, odnosno da se na nivou županija naprave nekakve udruge koje će se baviti problematikom zaštite potrošača. U članku 132. je ovdje rečeno tko može organizirati savjetovanje i informiranje, pa vidimo da su to osim ovih udruga o kojima sam govorio još i fizičke ili pravne osobe na temelju javnog natječaja. Dakle, država će imati ponovno određen financijski, odnosno proračunski izdatak jer naravno da nitko ne radi zabadava i naravno da će ti koji provode projekte pretpostavljam da će to biti po principu projekata, educiranja radionica itd. sve će to koštati i sve je to novi trošak u u proračunu Republike Hrvatske. Člankom 134. dakle inspekcijski nadzor se regulira. Ključna stvar ukoliko tržišni inspektori iz vašeg ministarstva ne budu radili posao ozbiljno onako kao što to trebaju raditi kontrolni organi onda cijela ova inicijativa oko ovog zakona se dovodi u pitanje. Prema tome, mi u klubu podržavamo ovaj zakonski tekst, ali mislimo da bi on trebao ići u drugo čitanje. Hvala. Ingrid Antičević-Marinović, replika. zakona i planira osnovati, odnosno mogućnost osnivanja i novih udruga. Moram reći odmah da su udruge za zaštitu potrošača bile veliki zaštitnici ljudi, potrošača i njihovog standarda. I njihove akcije i reakcije imale su u pojedinim gradovima zavisi kako je gdje koja udruga. Mislim da su svugdje te udruge vrlo agilne i vrlo aktivne. To su onaj primjer udruga koje daju jedan konkretnu pomoć građanima i od njihove aktivnosti ljudi imaju konkretnu korist. Međutim, uz sve veću zaštitu mi imamo sve veće prevare ljudi i sve veće prevare potrošača. I to je nešto što nas treba zabrinuti. Kad nismo znali što je zaštita potrošača recimo i u prošlom sustavu roba je bila prvorazredne kvalitete. Možda dizajn nije valjao, nitko se nikad nije otrovao. Evo možda za, da se podsjetimo kako je Mesnička ulica u davnim, davnim vremenima dobila ime u stvari je dobila ime po tim drevnim mesnicama, usred ljeta nije bilo ni hladnjaka ni tako. Međutim, ne znam da li je zabilježen ikad slučaj da se netko otrovao od mesa, jer znamo kako bi se vlasnik bio proveo da su se ljudi otrovali. Međutim, vratimo se mi u današnje doba kako se ljudi u proizvodima, pogotovo treba biti osjetljiv kod proizvoda hrane gdje dajete veliki novac za nešto kvalitetniju hranu i gdje je javna tajna da se u pileća prsa ubrizgava voda, da umjesto onih kolutića lignje su tripice čak kuhane, da je u kesten pireu pasirani grah, grašak koji je kuhan. To su strašne prevare. A osim toga neke prevare su i takve da su i štetne po zdravlje. Recimo kod meda gdje se dodaju ne samo određeni sirupi koji su bezvrijedni,

dijelimo istu zabrinutost za kvalitetu hrane koju jedemo i GMO hrana je trend i tripice i prsa i med i sve je to skupa jasno i i sve to skupa na kraju podliježe nekakvom inspekcijskom nadzoru i zato sam i rekao da je ključna karika u provođenju ovoga zakona jeste korektan, odnosno profesionalni rad inspekcijskih organa unutar Ministarstva gospodarstva. Druga stvar rekli ste udruge, u svakom slučaju se slažem da je značaj udruga u educiranju i kontroli određenih tržišnih poremećaja važna stvar, ali sam isto tako izrazio sumnju da li trebaju udruge biti baš u svakoj lokalnoj samoupravi i da li svaka općina i ona najmanja koja ima svojih vlastitih problema financijskih i bez ovoga da li smo mi time nametnuli jednu administrativnu dodatnu obavezu i takvim lokalnim samoupravama. Mislim da se to treba dići na jedan odnosno regionalnih samouprava i da će onda imati puno jaču logiku. Ne možete očekivati da općina od 2000 stanovnika ima udrugu i da će moći utjecati na nekakva tržišna dešavanja, tržišne tokove i značajno utjecati na zaštitu potrošača. Frano Matušić, replika. ako ništa drugo osvijestiti u javnosti njegovu važnost. Probleme o kojima ste govorili, recimo konkretno vezano za tele operatere su svakodnevni. Ovaj zakon se doista tiče svakog građana RH. Ja ću spomenuti jedan članak ovdje koji govori o tome kako je zabranjeno ostavljanje oglasnih poruka i materijala u ili na poštanskim sandučićima te na ili ispred kućnih vrata potrošača ako je takva zabrana na njima jasno napisana. Mislim da bismo trebali izbaciti ovo ako je takva zabrana na njima javno napisana. Jer što to znači u praksi? To znači da sutra se može netko pojaviti tko će iskrcavati smeće ispred vaše kuće zato što to ne piše tamo da treba biti zabranjeno to jel'. Jer ostavljanje oglasnih poruka je stvaranje otpada, smeća, ljudi uzmu to pa bacaju. Dakle, netko vam stvara smeće samo zato što vi niste napisali na vašem poštanskom sandučiću ili ispred vaše kuće da to ne treba raditi. Dakle, jednostavno neprihvatljive su odredbe konkretno članka 17. Dakle, treba zabraniti to jednostavno. Neka nađu načina oni koji se bave proizvodnjom kako da dođu, kako da dopru do potrošača sa što kvalitetnijom porukom, ali nemojte nam stvarati smeće u poštanskim sandučićima ili ispred kuće. Dakle, ovdje je puno odredbi zakona ali ključna je stvar zapravo nadzorna tijela koja kontroliraju. Puno pitanja se otvara ovdje ovim zakonom i puno toga naravno ide u korist potrošača, ali mi smo ja bih rekao u povojima što se tiče zaštite potrošača. Odgovor na repliku Mile Horvat. Sad već i iz revolta ono što bi možda i pročitao više i ne čitam jer toliko toga svaki dan agresivno se stavlja da je to pitanje već i ukusa i da ne kažemo nekakve ekološke komponente itd. I tu u svakom slučaju treba narediti zakonskim tekstom ako se već ne može drugačije. Zato se slažem s vama u ovome i zato mislim još jedanput da bi trebao ovaj zakon da ide u dva čitanja jer ima iskustava koje bi se u koje bi se u ovoj raspravi trebalo još razotkriti i onda će ovaj zakon biti puno efikasniji. Nema potrebe da se žuri i da se ovo po hitnom postupku donosi. Ništa nije tako hitno, ništa nije alarmantno niti će se nešto brže riješiti ukoliko ga u petak donesemo bez nekakve šire rasprave. Dujomir Marasović, replika. recimo da ću dignut ruku za ovaj zakon, zaštitimo što možemo i koga možemo na ovaj način na koji je predloženo u zakonu. Ali što je ovdje nedorečeno? Mislim da nije glavni problem ova pitanja koja se obrađuju u ovom prijedlogu zakona. To su sporedne stvari, to je ono što mi kupujemo ili ne kupujemo na dobrovoljnoj, dragovoljnoj bazi. će se naći netko tko će prodati rog za svijeću ili tko će kupiti rog za svijeću. Ja prvi pa i mi svi ostali. Problem ove države, problem zaštite potrošača je problem zaštite potrošača od presije države, od državnog monopola. To je struja, to je voda itd., znate stanarina i ovo i ono. 370 tisuća ljudi je u blokadi. Oni u Velikoj Gorici poplavila mu kuća i Hrvatske vode mu šalju račun protiv poplava, a nije mu iskopalo kanal. daje udrugama 3 milijarde, milijardu i pol iz centralnog državnog proračuna, milijardu i pol iz lokalne uprave. Mi se ponašamo kao raspamećena država, kao feudalci koji žive na brdu i gore se drže plesovi. Ja neću se nikome zamjeriti da se prekine ples, a dole kmetovi Znači, zašto država ne bi dvije godine mogla reći nema udrugama za dvije godine, ne ukinuti, te po tri milijarde. Za šest milijardi može se napraviti kanala koliko god hoćete. A ponašamo se kao raspamećena država. Mi jučer ukidamo drvo-prerađivačkoj industriji 67 milijuna kuna koja 50 tisuća radnih mjesta drži, onih konkretnih 50 tisuća radnih mjesta. To uzimamo a udrugama dajemo. Kojim udrugama? Nekim potrebnim, a nekim nepotrebnim. Kad ste već spomenuli udruge vi i ostali. Znači, ponašamo se neracionalno. Potrošače treba zaštititi od raspamećene neracionalne skupe i na svaki način negativne državne administracije. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Mi smo dio države pa se moramo onda opametiti. Odgovor na repliku, Mile Horvat. svakog mjeseca moramo platiti, ali je nažalost to toliko danas da većina stanovništva samo i živi da bi mogla servisirati režije. I već smo jednom prilikom prije mjesec dana drugom temom govorili o posljedicama takvog jednog ponašanja a to su blokade računa zbog režijskih troškova. Najgora je stvar kad vi ne znate da se dužni 200 kuna za nekakvu vrstu režijskih troškova i onda vam se blokira vaša kartica a vi ste na putu pa ne možete tankirati zbog toga, ili građanin dođe da kupi neke potrepštine i nađe se u vrlo nezgodnoj situaciji da mu je kartica blokirana i sramoti se zbog nekakvih režijskih troškova. To je danas naša realnost, to je naš život. To se dešava i zbog toga su ljudi nervozni. I prije su bili troškovi i prije se to naplaćivalo ali se nije naplaćivalo kao što se naplaćuje sad. TV pretplata je bio inkasator student koji je za sitne novce obilazio mjesto, poznavao je svakoga i naplatio je ako ne danas, sutra, preksutra je naplatio to i nitko nije bio u zakašnjenju. Televizor se isključio ako ga nisi platio. Sad platiš kaznu od prije 2 godine ni ne znaš, zaboraviš zato sa strašnim kamatama i sa troškovima dežurnih odvjetnika kojima je to najljepša zarada na 400 kuna, hiljadu 400 kuna troška, nikad ljepše zarade za odvjetničke urede nego sad, nego dobiti ekskluzivu na ovakve stvari, na zastupanju režijskih troškova. Najljepša stvar sigurno danas je to i najisplatljiviji posao kod nas. Tu se slažem s vama. E to je ta presija u kojoj mi moramo olabavit kao društvo jer narod je sve nervozniji zbog ove stvari, a svaka udruga čim se formira ima pravo da traži sredstva financiranja. Ja zato i mislim da udruge koje se formiraju ovim zakonom o svakoj općini će se morati financirati iz proračuna te općine i to će biti dodatni problem za tu Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Horvat, možemo se složiti da informiranje potrošača izuzetno važno i upravo i ovu raspravu treba doživiti kao jedan korak u smjeru jer i sami potrošači da bi konzumirali, odnosno bili svjesni da ta neka prava imaju, moraju o njima biti informirana što posredno stvara pritisak i na same trgovce da ta prava poštuju. Ono gdje sam vas želio nadopuniti je pričali ste puno o zaštiti potrošača, međutim, ovaj zakon po meni ima dva segmenta. Jedan je zaštita potrošača, ali drugi je i zaštita trgovaca, a kako? Ovaj zakon regulira odnos potrošač-trgovac ali i trgovac-trgovac, dakle tu prije svega govorimo o nelojalnoj konkurenciji odnosno trgovcima koji su zlouporabljivali znači akcije, akcijske prodaje, popuste, sniženja i slično, krivo informirajući potrošača navodeći ga na kupovinu i tako su zapravo bili nelojalna konkurencija onima koji su željeli poslovati po zakonu. To je isto jedan od velikih problema koje mislim da trebamo svakako istaći u ovoj raspravi. Hvala. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Horvat, slažem se s vama i podupirem to da ovaj zakon ide u drugo čitanje. Zaista, dobro ste primijetili ovu problematiku blokade računa u kojima zaista ljudi i ne znaju a kad saznaju onda padnu u nesvijest. Jer evo što se događa, događa se rat odvjetničkih društava oko toga tko će dobiti naplatu ovrha u nekim velikim trgovačkim društvima bila to lokalna uprava recimo u Zagrebu Holdinga ili negdje drugdje nekog državnog, to je jako, jako isplativ posao. Ono što bih još željela se s vama složiti da dobro ste govorili, najosjetljivije skupine u društvu su zaista starije osobe i zaista su tu djeca, djeca su zbog toga jer preko njih se vrši pritisak na roditelje, njih se da tako kažem fila epp-om o hrani, o igračkama, o odjeći o svemu i roditelji odnosno stariji koji se brinu moraju to kupiti naprosto moraju jer dijete ako nema određeni proizvod na sebi će biti zbog ovakvog potrošačkog mentaliteta koji je stvoren na neki način degradirano u društvu. Sada nam dolaze blagdani, Uskrs, pa onda imamo Božić, pa idemo na godišnje odmore, ma svaki blagdan to je takav pritisak, takve šarene laži umotane u papiru da je to strašno. Nigdje se više ne njeguje onaj osjećaj duha nekog blagdana nego blagdan jednako pokloni, jednako hrpe hrpe stvari, hrpe hrane na stolu a onda se to nakon toga sve skupa baci. I zato ja mislim a mislim da ćete se složiti, obzirom da EU ima … **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa Đurđice. Odgovor na repliku Mile Horvat. Ja ću samo odgovoriti na ovaj dio replike kad ste govorili o odvjetničkim uredima da nešto ne ostane nedorečeno. Naime, to odvjetnički uredi samo koriste ono što im je dozvoljeno zakonom, dakle samo ono što im je omogućeno i ja to ne govorim da oni zloupotrebljavaju nekakve stvari nego kažem da mi nismo sistem postavili dobro, odnosno postavili smo sistem koji ide njima na ruku, a ne ide na ruku građana i tu stvar moramo okrenuti. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Horvat, nije baš tako kao što ste baš sada rekli. Naime, kad ste govorili o tome onda moramo jučer smo imali ovdje raspravu o rebalansu proračuna i spomenuli smo da je efekt fiskalizacije se pokazao u ugostiteljstvu i trgovini sa 20% i 40% dakle poenima, povećanje dakle prihoda od trgovine a u odvjetničkim uslugama samo 4,8%, što to znači? Kako je to samo 4,8% u ovim uslugama? To znači da još uvijek postoji određena mogućnost upravo kod odvjetničkih usluga da se poveća prihod od fiskalizacije, ne prikazuje se sve ono što se zaradi kod odvjetnika, to je jedno. Drugo, tele operateri, pa vi ste sami naveli primjeri, pa mi svakodnevno, ja ne bih ovdje izostavio nikoga od zastupnika koji ne prima pritužbe građana na pljačku od tele operatera a o bankama da ne govorim. I sam sam žrtva određenih bankovnih transakcija gdje sam neke stvari morao platiti, ali Bože moj. Tako i kažu po zakonu pa ajde. to da smo postali društvo konzumerizma, da postoje ovrhe na tv pretplatu u kojima ovi odvjetnici zarađuju, dakle ne platiš 5 rata, to je 400kn, ali ti dođe ne samo 1800, nego puno više za naplatu, to je strašno. Dakle, posla za Udruge za zaštitu potrošača, posla za državnu, za tržišnu inspekciju ima pune ruke i neće se moći ni riješiti sve što ima. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Mile Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Naravno da posla ima i za tržišnu inspekciju vezano za ovaj segment, ali ima očito posla i za neke druge inspekcije, neke druge državne službe. U ovom prvom dijelu što ste govorili o o fiskalnim efektima odvjetničkih usluga, ja ne bih ulazio u to, ali očito je da tu postoji nekakav nesrazmjer između onoga što se piše u javnosti i onoga što se pokaže kao efektiva u proračunu i slažem se s vama, tu ima posla i i kod njih i ovdje vezano za ovaj Zakon o zaštiti potrošača. pa evo i mene je jedna rečenica potakla da se javim na ovu repliku, rekli ste djeca i osobe starije životne dobi su posebno osjetljiva. Neću se ponavljati što se tiče djece, ono što je rekla kolegice Đurđica Sumrak, ali imamo još jedan problem i tu inspekcijski nadzor mora krenuti u zaista zaista pravi posao, a to je da mi u lokalnim sredinama u neposrednoj znači okolici škola i vrtića imamo reklame zapravo sadržaja koje nikako ne bi smjele biti u tom području. Nažalost svi ti lightovi, jumbo plakati su u vlasništvu većinom privatnih tvrtki, oni jednostavno stavljaju reklame onih koji im plaćaju, posebno je to opasno, recimo za dob, srednjoškolsku dob, a to su reklame za kladionice gdje će dijete i da nema novaca, o tome sam već tu pričala, ukrasti doma ako treba, odnosno posuditi i otići, a evo, što se tiče starije dobi, nažalost imamo jako puno slučajeva i ovo što ste vi ispričali za ovaj slučaj, isto nisam znala, frapirao me. Da imamo slučajeve baš prevare starijih osoba na to je vezano uz te akvizitere na vratima gdje, evo imam i mail od jedne građanke Bjelovara gdje dolaze isto akviziteri na vrata od jedne tvrtke koja prodaje mobilne usluge, da tako kažem i nemaju nikakav papir koji bi pokazali da su oni ti i ti i predstavljaju te i te, sva sreća pa ih žena nije pustila unutra, drugima su ulazili u stanove, bilo je svega i svačega.Dakle, tu inspekcijski nadzor, tu se apsolutno slažem s vama, mora odraditi svoj posao i to zaista poštujemo. **Zgrebec, Dragica Sad razmišljam i ustvari zaključak je da kad gledamo naše reklame da su najveći postotak vremena u reklamama otpada mobilnim operaterima, dakle oni su najagresivniji, oni imaju vrlo čudne čudne pozive u svojim reklamama za kupovinu proizvoda, ali imamo i činjenicu da cijenu plaćaju roditelji, da djeca u osnovnoj školi su opterećena time, sa zadnjim modelima tih proizvoda, zadnjim modelima tih aparata i da smo se mi ustvari pretvorili u jedno društvo konzumenata mobilnih telefona. Vi danas osim mobilne telefonije, osim tih aparata na televiziji, u reklamama neće ništa drugo ni vidjeti. Naravno da onda se plaća jedna šira društvena cijena takvoj jednoj mobilnoj histeriji. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a, kolega Boro Grubišić. Ja ću početi ovu raspravu tako da navedem niz primjera koji tište građane potrošače i sve one koji su potencijalni potrošači. Koliko puta smo dobili popodne kada malo odmaraš telefonski poziv koji kaže, slučajnim odabirom ste odabrani za nagradu pa izvolite doći u restoran taj i taj na večeru, slučajno si odabran među tisućama ljudi ili potrošača. Ona kaže reklamira se u jednim novinama krema za, pardon, pasta za zube, ali se može mazati i cipele pa čak i oni koji su ćelavi mogu mazati da im naraste kosa. Krema univerzalna. Univerzalna krema, za sve. Onda vidimo sada da postoje 2 poštanska sandučića i na privatnim kućama, a i na stambenim etažiranim zgradama. Naime, jedan veliki sanduk za svu poštu i reklame koje, ne poštu nego reklame koje stižu od svih mogućih trgovačkih lanaca, a drugi za pravu poštu. Dakle, da ne bi slučajno se zatrpao poštanski sandučić za privatnu poštu, ljudi moraju, jednostavno su prisiljeni, prinuđeni staviti još jedan sandučić za silne ove reklame koje nam stižu, koje nas zatrpavaju i mogli bismo napraviti dobar biznis kada bismo sav taj papir dali školama koje onda idu u otkup papira papira pa da djeca imaju za ekskurzije novaca. Jer toliko papira stigne da, ja sam uvjeren, da imate na desetine kila kada bi gledali mjesečno papira koji bi mogli onda prodati i moja žena to skuplja i daje u dobrotvorne svrhe, možda za kuhinje školske kao što je rekao ovdje kolega. Upravo prodajom papira, pa da i djeca školska prikupljaju taj silni papir tih silnih reklama koje, kako reče Mile Horvat, bacamo ni ne gledajući jer su nam toliko dosadili, da svaki dan dobivaš od 10 kuća, lanaca robnih kuća reklama da više ne može vjerovati. A ikada imaš reklamu dobru koju bi otišao nešto kupiti, dođeš u 8 sati ujutro, kaže prodano sve. A otvorilo se u 8, u 8 i 5 nema toga više. Valjda su zaposlenici sebi onda uzeli i nema više. To je mala, mala količinica bila, ali oni to reklamiraju kao da će biti cijeli dan ili još i drugi dan možda. Ne, nema više. Ja neću navoditi robnu kuću koja to radi, ali mislim da većina nas zna, da ne bi reklamirao ja slučajno tu robnu kuću. No što država radi? Svaki policajac koji vas zaustavi za redovnu kontrolu prometa, pogleda vašu prometnu i pogleda vašu vozačku i kada sve, ako pušeš ne pušeš, ne pušeš ako je sve uredu ili nije uredu. Kaže gospodine zamijenite vozačku dozvolu jerbo smo u Europi i moramo zamijeniti vozačke. Milijun vozača u RH puta 200 kuna zamjene vozačke dozvole to je 200 milijuna kuna. Dobijete naputak od pozornika ili prometnog policajca da zamijenite vašu vozačku dozvolu. S time da kada se slikate za vozačku dozvolu onda vam ne odgovara nijedna fotografija od osobne ili putovnice nego treća dimenzija fotografije tako da vam ne važi od osobne što vam je ostalo ili od putovnice ako imate slučajno svježu, ne, potpuno treća dimenzija. Badava da bi zaradili i fotografi, pa taksa, pa nova vozačka. Iako iz drugih zemalja Jugoistočne Europe kako to voli reći naša ministrica vanjskih poslova, ljudi putuju u Njemačku i druge zemlje EU sa svojim starim vozačkim dozvolama. francuski./ … kako se kaže na francuskom, samo na francuskom piše. E, jedan moj prijatelj, poznanik zapravo nije mi ni prijatelj, je prodavao na pijaci ilovaču koju je nakopao … pa kažem koliko ti prodaš toga, kaže po dvije vreće od po 50kg dnevno prodam ilovače. Za čega prodaješ? Kaže za liječenja vena itd. ide ko halva. Provjereno, ne provjereno 100 kila ilovače proda, pa to je nevjerojatno. Gdje je tržna inspekcija na pijaci? Jel to provjereno? Zašto on prodaje ilovaču? Običnu ilovaču. Jasno, da ilovača ima svojstva navlačenja vode i smanjuje vene, nekakvo djelovanje ima. Ali kažem mnogima je pomoglo pa se razglasilo da je ta čudotvorna ilovača. Tako isto ovi lijekovi po našim televizijama, komercijalnim i javnim se reklamira a onda kada se govori o upozorenju o nuspojavama, toliko vam brzo čitaju da vi ne stignete to ni čuti ni šta, samo čujem liječnika i ljekarnika na kraju brže bolje. Strašno je kako nas kao potrošače, kao ljude, kao građane omalovažavanju, ne uvažavaju. I Hrvatska vrlo malo čini po tom pitanju. O tome zašto je tome tako? Pa zato što Hrvatska pojede godišnje 3 milijarde eura Hrvatski građani pojedu 3 milijarde hrane. Od toga je 2 milijarde iz uvoza ili 15 milijardi kuna, a milijardu je domaća proizvodnja. O tome da nikada više ne mogu okusiti onaj osjet one krasne dimljene rolade od prije 40 godina koju sam kupovao u nekoj trgovini kada sam bio student, 50 ne znam više koliko sam bio 40 godina. zašto? Pa zato što je ova druga današnja punjena vodom. Ona je na vagu teška, imamo problem i količine i kvalitete. Pa vidite da su nam podvalili i jogurte koji su bili prije 2dcl, sada su 1,8dcl po istoj cijeni. Kavu nije više pakiranje pola kile nego 40dkg po istoj cijeni. Što rade? Banka jedna od banaka nudi kredit po 5% kamate sve su ostale 7%, a kada dođete tamo kažete 3% obračun kredita. kada sračunam obračun na 100 tisuća kuna to je 3 tisuće kuna obračun kredita. Ona banka koja nudi po 7% ona ima samo 1% kredita. A kada kredit zatvarate onda još 2%, kada hoćete ranije zatvoriti i platiti, a oprost u kamatama nema govora, nema govora o oprostu kamata, kamate ćeš platiti i ranije. Pa jel to pošteno? Jel to pravedno? Gdje je ta nova pravednost o kojoj govori od predsjednika Republike do ostalih, do ministra Linića jučer itd.? gdje gdje je ta pravednost kakvo smo mi to društvo postali? I ne brinemo jedni za druge, ne štitimo jedni druge, a stalno imamo pritužbe. Svaki od nas ima pritužbe građana na ovakvo ponašanje u društvu. Opće prihvaćeno tako reći da si prevaren. Kada kupite bilo kakvu pastu onda imate ako je ona uvozna, a većinom su takve, onda imate četvorkom font napisano tko je proizvođač, sastojci te zubne ili ne znam ni ja kakve paste odakle potječe, iz koje zemlje, tko je uvoznik, dakle i uvoznika imate silan broj. Za svaki uvoz treba uvoznica, a uvoznica se može dobiti ako ima dobre volje od određenog ministarstva koje daje odobrenje za uvoz. Dobre volje, da samo dobre volje. Ne bih htio ništa drugo reći osim dobre volje. Kaže se ovdje da ne bi bilo nelojalne konkurencije među proizvođačima i trgovcima da se samo razumna količina, kako reče gospodin Radoš, stavlja u sezonsku ili neku drugu rasprodaju. Ima ovdje takvih pet vrsta prodaja i rasprodaja, dakle radi se o pod broj 1. sezonsko sniženje, rasprodaja, akcijska prodaja, prodaja proizvoda sa greškom i prodaja proizvoda kojima ističe rok uporabe. Točno tako je definirano tih pet kategorija, pet vrsta. Ako odete evo sada u Ilici u jednu trgovinu koja se renovira, neću opet navoditi ime, onda vidite da kada je ta prodaja ono kažu završna prodaja, gotovo prestaje raditi, onda vidite da imate samo određene brojeve, nema XL ili XXL za mene nego samo imaju S i M brojevi, govorim o tekstilu. Ne možete vi dobiti, samo mali mogu dobiti, neka napišu za male ljude rasprodaja, ne za sve ostale. Da, da tako pa odite pa vidite, zapravo sada je u renoviranju nema više. U EU gospodine Radoš smo bili zajedno, slušali raspravu o zabrani uvoza fotonaponskih ćelija iz Kine zato što su one znatno jeftinije od europskih solarnih sustava. Kina proizvodi 100% jeftinije, jeli tako bilo? Slušali smo o tome kako Društvo za zaštitu životinja traži da se svako prase koje se kastrira ili kako se kaže štroji bude pod općom anestezijom. Čak je izdvojeno 200 milijuna eura za takve namjene. Zamislite, u Hrvatskoj se zakolje godišnje milijun tovljenih svinja, od toga je pola muških, pola ženskih, od tih 500 000 bi trebalo poštrojiti u općoj anesteziji isključivo na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Koliki bi to bili troškovi voziti svako prase u Zagreb na štrojenje? Imamo tu i različitih europskih rekao bih nebuloza. Nije Europa sve ono što je dobro i što mi moramo prihvatiti, pa imamo i svoju pamet, nije tamo sve idealno. Bankovna industrija, već sam rekao kako se radi, a svjedoci ste i toga da svaki dopis koji vam banka pošalje bilo o dugu, bilo o čemu, piše tarifa, iako je to uključeno u poslovanje tebe kao komitenta i njega kao banke da imate jedan u drugom povjerenje, ali ne. Našli su razne načine, samo da iscrpe i opljačkaju ove građane. Jasno je to da su te banke u stranom vlasništvu i da takve stvari ne rade u domovini odakle potječu ni u Italiji, ni u Njemačkoj, ni u Austriji, nigdje. Uvoz hrane, što on zapravo predstavlja? Pa uvoz hrane kreditiraju upravo te banke i zapravo uvozom hrane i potrošnjom kod nas Hrvatska i hrvatski građani kreditiraju proizvodnju hrane i u Francuskoj i u Njemačkoj i svugdje, i svugdje, a 2/3 se uveze hrane, 1/3 proizvodimo sami. To je glavni problem. I onda kaže dobijemo sad je ukinuta carina, trošarina i sve ostalo, dobije se 5-6 milijardi u proračun, kaže puno je dat seljacima 2 milijarde za poticaje. Pa dobio si 6 milijardi za carinu i trošarinu, kako ti je puno dat onda samo trećinu za seljake, domaće, koje si uništio sa tim uvozom, uništio si ih. Nema tržišta za domaće selo i seljaka, ali dobro. Kupovina na daljinu. Koliko je prevarenih, onih koji su naručili putem interneta raznorazne proizvode sa krasnim reklamama po internetu, ajde koliko je prevarenih ovdje kada bismo digli ruke da vidimo koliko je nas ovdje prevarenih putem te kupovine, evo dvojica iskrenih, kupovine na daljinu. Pa mi donosimo direktive kako je to propisala Europska unija poslovanje, trgovinu unutar Europske unije, a naročito robu iz Japana, Malezije, Kine ili SAD-a, Argentine, Brazila pa budete prevareni jer oni ne moraju poštovati odluke i direktive Europske unije. Zato sam i rekao i tražim da se putem našega povjerenika i to uskladi, a preko Svjetske trgovinske organizacije čiji smo skoro svi članovi. Udruge za zaštitu potrošača. Kad bih ja i sebe i vas pitao i bio iskren, one glavne udruge, možda bi se pokušao sjetit imena tog predsjednika udruge ili ne bi se sjetio, ali malo ljudi zna za te udruge potrošača. Pa čak i te udruge potrošača za zaštitu potrošača i kada djeluje ne isposluju baš, rijetko isposluju nekakav rezultat koji bi odgovarao prevarenom potrošaču. Pa se tako onda vrlo rijetko i obraćaju udrugama za zaštitu potrošača, pa čak ni ne znaju da postoje udruge za zaštitu potrošača, ne znaju gdje im je sjedište, kako će se obratiti stariji ljudi. Nema interneta, ne zna 7-8% građana Hrvatske je internetski obrazovano, informatički obrazovano. O reklamiranju preparata medicinskih na javnoj i komercijalnim televizijama to je nešto nevjerojatno, to je strašno. Ja kao liječnik slušam to i ne mogu doći sebi. Preparat za poboljšanje rada jetre, preparati koji imaju isto ime i sastav, ali od više firmi su proizvedeni, imaju samo drugačije ime, sad neću, pa moram … pa neofen, pa ibuprofen, pa brufen, pa ne znam ni ja što, sve jedno te isto.

o preparatima koji se reklamiraju na televiziji. Pa netko je odobrio uporabu tih preparata, dakle neku proceduru je sigurno prošlo, e sad pitanje je da li je prošlo pravu proceduru i je li zbilja to što je prošlo tu proceduru zaslužuje zvati se takvim pripravkom, lijekom itd. Dakle stvar je nadzora i kontrole i davanja dopuštenja za proizvodnju. To bi se ustvari moglo svesti pod ono što ovaj zakon tretira kao zavaravajuća praksa. Ja ću spomenuti jedan primjer koji se tiče dva pića koja se više nisu mogla proizvodit pod tim imenima kad smo ušli 1.7. u Riječ je u jednom slučaju o brandyu koji je bio najprodavaniji proizvod na području bivše države i s druge strane riječ je o rumu. Dakle te vrste piće koje su se proizvodile u Hrvatskoj u određenim tvornicama, sad da ne govorim lošu reklamu za te tvornice, su dobile zabranu da više pod tim imenom takve proizvode plasiraju na tržište. Zašto, zato jer je riječ o prevari, o klasičnoj prevari. Proizvodili su se proizvodi koji nisu imali veza sa supstancama koje moraju zadovoljavati, koje moraju imati da bi se proizvela ta pića. Za rum je to šećerna trska, a za a za vinjak odnosno brandy je to destilat mladog vina. Dakle i u jednom i u drugom slučaju nije bilo niti je bio destilat mladog vina, a danas se prodava ne više pod imenom Brandy nego pod imenom bratski. Ako netko zna kakvo je to piće nek' mi objasni. A drugo piće se ne proizvodi više pod imenom rum, nego se prodaje pod imenom room što je na engleskom soba. Dakle imate sobu i imate neki bratski. I to se prodaje kao piće, alkoholna pića.

Hvala lijepo. Kolega Matušić, što se tiče ovih pseudo medicinskih preparata koji se masovno reklamiraju na televiziji mene čudi samo stav i šutnja naše Liječničke komore, Farmaceutske komore, Hrvatskog liječničkog zbora i ostalih koji bi se morali oglasiti o tim stvarima. Ja znam da je farmaceutska industrija vrlo agresivna, organizirana i da na tržištu ne samo hrvatskom, nego i na svjetskom rade čuda i ogromne zarade. A što se tiče konjaka Brandya ja ne znam je li to neki zvekan, tako se isto nazivao taj jedan bivši konjak jedne tvornice iz okolice, iz Slavonije hajde recimo pa su ga zvali zvekan zato što tako liči mu malo ime na naziv tvornice i ruma ili engleski room soba. Nisam korisnik tih preparata, pa nisam informiran, ali hvala vam na informaciji. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega, dobro ste govorili. Ono što bih ja još možda malo samo dodala jest da u puno slučajeva cijena ne odgovara kvaliteti. Mi vrlo često jedan nekvalitetan proizvod i nehotice plaćamo jako skupo a zašto? Jer o njemu nismo dovoljno informirani. da ministarstva i Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i Ministarstvo gospodarstva na žalost već jedno vrijeme ne rade svoj posao inspekcijski. Kad bi se posao radio, onda naravno da se ne bi mogli reklamirati pojedini proizvodi. Nekad su to Nekad su to bili, sad su to dodaci recimo hrani, a nekad se to zvao pomoćni ljekoviti proizvod ali to više ne vrijedi. Pa bi se onda sa tržišta to micalo. Mi proizvođači na žalost u svakoj skupini ne znam i mršavi i debeli i oni koji bi htjeli biti lijepi imati krasan ten, oni koji bi htjeli biti mladi i oni koji bi htjeli malo postariti boju za kosu naravno da smo konzumenti. Ako vas netko bombardira svaki dan sa jednim te istim, na žalost jedan dio ljudi poklekne. Međutim, ono što bi trebalo raditi svoj posao to je inspekcija. Ja se slažem s vama. Domaći proizvod i okusi naše mladosti domaćih proizvoda naravno da su se promijenili i da ih više ne možemo naći. Mi to čak ne možemo na neki način ni svojoj djeci opisati, jer su oni zatrovani svim drugim onim aditivima koji se stavljaju u pojedine proizvode. Ali to bi trebalo sve biti čitko, jasno velikim slovima napisano da svatko može pročitati. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala Mislim da smo sličnog razmišljanja. Dakle, radi se o prijevarama i u kvaliteti i o količini o čemu sam govorio. A kada govorim o tim kremama protiv bora. Pa gledajte tko to, koja osoba je na televizorima pa dvadeset godišnjakinja kako uopće može imati bore kada ona ima 20 godina, a reklamira kremu protiv bora. Pa vidjeli ste sami, znamo svaku večer gledamo, 20 godišnjakinja, nema bake poput naših godina Ingrid. …/Upadica sa strane, ne čuje se./… Dakle, a kada govorimo o domaćim proizvodima, ja sam ponosni djed. A kada govorimo o domaćim proizvodima vrlo često kupim i slaninu ili kako kažu Bosanci slaninicu, dakle u nekim robnim kućama. Međutim, prije 15 dana sam dobio slaninu od mog punca koji je sam to sušio i preporodio se, vjerujte da je razlika drastična. To je strašno. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kažete kolega mislim da se uglavnom u svemu slažem sa vašom raspravom, ali sami kažete evo vidite kako se ponaša bankarska industrija i to je prevara. Taj naziv je prevara. Usluge nisu industrija. To je najveća prevara. Jezik najprije diskriminira, najprije sve dobiva neko ime i to lažno ime. Prema tome, osim toga što ste rekli naša svijest je drugačija. Kako se stranci ponašaju, kako se domaći ponašaju. To ima samo veze sa sviješću o kazni. Dakle, ne ponaša se netko drugačije vani iz nekih drugih motiva, nego samo od straha jer ima svijest da će bit kažnjen. Prema tome, sve ovo o čemu mi govorimo pitanje je koliko i udruge, ali prije svega država putem inspekcija reagira. ja mislim da sva zaštita potrošača da se primjenjivalo ovo kazneno djelo i pročitat ću ga da ljudi znaju koliko ih varaju i kako je Ljermontov bio u pravu kada je rekao da je svijet samo sazdan od varalica i prevarenih. Molim vas, ovo kazneno djelo malo kada nailazi na procesuiranje, a još malo ima nekakav sudski epilog. Prevara. Članak 224. Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist dovede nekog lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenicama u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini kaznit će se kaznom itd. Dalje teži oblici su upravo tko stvori upravo sustav reklama akviziterskih ili drugih djelatnosti. Na žalost, kroz ovo upravo mogu se gotovo, neću reći svaki drugi, ali svaki peti proizvođač ili ponuditelj neke robe ili usluge svrstati. Međutim, ako vidite kroz Godišnje izvješće Državnog odvjetništva koliko je njih za prevaru, pa nije samo prevara nekakva iznuda između dvoje privatnih osoba nego najviše se ovo može upravo promatrati kroz prevaru kroz kupovinu. Isto tako kroz protupravnu naplatu. Koliko se protupravno naplaćuju usluge telekoma? Koliko, odnosno ovih komunikacijskih tvrtki? Hvala lijepa kolegice. Hvala lijepa kolegice. industrija, inače mi nije uobičajeno i znam zaista da to nije industrija i čak je, neću reći podrugljivo nego bezobrazno, ružno reći bankarska industrija jer to je najmanje industrija. Lihvarska možda, e to lihvarska industrija je, ali bankarska industrija nipošto jel'. Dalje, represivni aparat o kojemu ste evo rekli i vi da kod nas bude samo objektivan, ne treba ići na štetu namjerno nekoga, samo neka bude samo neka bude objektivan ne treba drugo pa bismo otkrili i razotkrili koliko je prijevara poglavito od ovih što ste naveli telekoma. A o plinu koji je bio netko je rekao ovdje i naplati za neki pa su rekli to je i za 12. mjesec koji je bio malo hladniji od prvoga. Ma mislim, katastrofalna objašnjenja koja narod ono da kažem guta da ne kažem nešto drugo jel'. Dakle, i mir Božji. I nema, evo bilo je malo u Osijeku bune, malo još negdje ali to je evo leglo polako leglo. Čudan smo mi malo pomalo neću reći čudan nego građani su malo naši golubljeg srca. Jednostavno praštaju i praštaju. Samo došla je voda do grla i neće biti više praštanja. To je problem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ante Kolega Grubišić vrlo ste simpatično kao i obično govorili o ovim problemima i naveli niz dobrih primjera što se sigurno svi slažemo ovdje i stojimo istog razmišljanja. Međutim, ne možemo, nezgodno je ovdje reći i konstatirati neke činjenice kao što vi kažete ako ima dobre volje u nekom ministarstvu dobit će dopusnice. …/Govornik Slažem se, ali to nas netko gleda, netko nas je izabrao, mi smo odgovorni. Mi bi trebali pokrenuti sad ovdje akciju aktivnosti, mi bi trebali prozvati ako znamo da ima takvih mi moramo reagirati. Mi ne možemo samo konstatirati uvozi se 2 milijarde eura hrane. Što smo poduzeli? I naša odgovornost je tu velika. Očekuju ovi koji su nas izabrali i oni koji nas gledaju da mi, što smo mi poduzeli. A sad pogledajte situaciju, vi ste osvrnuli malo i na Udrugu ovu za zaštitu potrošača. Ja vam mogu reći evo iz mog iskustva da sam imao kontakte s tom udrugom, da su to vrlo vrijedni ljudi, mnogo je dobrih pojedinaca koji to rade potpuno amaterski bez ikakve kune naknade. Ulažu svoje slobodno vrijeme i svoj trud tamo. I mi trebamo biti ti koji ćemo biti podrška njima. Jer vidite koliko se teško uhvatiti u koštac, vi ste naveli niz dobrih primjera, koliko se teško uhvatiti i koje probleme imamo sa tim jakim korporacijama, sa ovima koji imaju velike količine sredstava i koje mogu i ulagati sredstva u reklamu, u kupnju i sve ostalo. A sad stavite se u ulogu ljudi Udruge potrošača koje samo veliki entuzijazam, velika volja i želja pomoći onima koji su ugroženi. Zato mislim da evo te udruge trebamo pohvaliti i dati potporu im, a i pomoći im koliko to mi možemo ovdje kao zastupnici i apelirati na sve one koji mogu i više njima pomoći. samo na osnovu indicija i određenih pretpostavki mogu, da imam dokaz ja bih i učinio ono što ste vi rekli. Nekima u ovoj državi plaća služi kao džeparac, služi kao džeparac, a o primjerima o kojima ste govorili ma ima ih još ja evo nisam stigao. Tri godine kupujem sadnicu delišes jabuke, kako ona nikne i dođe prvi plod vidim da nije delišes. Pa šta da radim više? A deklarirana kao delišes jabuka, zlatni delišes jel', tri godine kupujem doslovce po dvije, po tri pa ništa, nema jabuka. Nisu, neke su zelene, tvrde da Bog sačuva. Ali deklaracija postoji na njima jel'. I ne mogu naći delišes jabuke. Ako itko ima u Hrvatskoj original da mi ponudi, platit ću nema problema. Evo ja ću vam osigurati jednu. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista Branko Vukšić.

Držat ću se teme, ovo je uvod samo da me ne prekinete odmah. Jučer sam nekoliko puta pitao ministra Linića koliko je poslodavaca kažnjeno zato što ne isplaćuju plaću? 70 tisuća radnika ne prima plaću, a zakon kaže da je to kazneno djelo. Čemu onda zakon? Sad govorimo o ovom velikom segmentu. A zamislite sad, na području zaštite potrošača. I ovo što je kolega Grubišić govorio prije ja ću isto početi sa primjerom pa da vidite da je zapravo nemoguće ako vas ne štiti država, slažem se udruge, vrijedne udruge, ne mogu učiniti ono jer ne čini država što bi trebala činiti. pretplatnički odnos sa B-NET-om 2 telefona. Jedan pokušavam 3 mjeseca otkazati i ne mogu. Svaki puta novi upitnik, svaki puta moram nešto pisati. Zašto? Pa to čak čak nije veliki novac u pitanju, ali njima po 20 kuna, 40 kuna svaki mjesec pa veliki broj pretplatnika, 3 mjeseca ne mogu otkazati telefon. Kada se na onaj automatski broj javite trebate 150 brojeva stisnuti normalno da ćete jednom pogriješiti, pa tako ponovo, pa tako ponovo i onda odustanete pa zaboravite pa drugi mjesec, kome se možete žaliti? Nikome, tržišne inspekcije ne rade. Probajte dobiti inspektora na telefon, nećete ga dobiti. Zasnovao samo pretplatnički odnos sa THT-om na Cresu, svaki vikend kad dođem tamo nemam telefona, jednostavno prekid, zašto? Zato što su trebali ukopati žice kad puše vjetar, žice se prekinu, ja nemam nikad telefona, pretplatu plaćam, pretplatu plaćam. Onda ne mogu se služiti ni s internetom s kojim je opet sa THT-om priča da kasni tri mjeseca al naplaćuje od prvog dana kad ste ga naručili. Dobijete aparat koji je u kvaru, probate ga instalirati dva mjeseca nitko ne dolazi po taj aparat, morate sami uzeti, donijeti aparat, čekati na drugi ali za to vrijeme plaćate pretplatu. Ako ne želite plaćati pretplatu onda vam je ovaj dugi put sa 150 upitnika, odustanete i oni to znaju da ćete odustati.

a zašto ga ne vide? Zato što Talijani jačom frekvencijom ometaju naš prostor i tamo deseti više od desetaka tisuća ljudi plaća pretplatu a ne vidi program za ono što plaća pretplatu, gleda Talijane koji ometaju i koji upadaju u naš prostor. Čini mi se da prije godinu, godinu i nešto dana je netko u Saboru rekao da su oni tisuću protesta poslali Italiji, a šta se u tim slučajevima radi? Ometa se njihov prostor, ne može se drukčije, ne može se na civiliziran način kad oni ne civilizirano postupaju i tko to može, dal to može udruga potrošača zaštiti hrvatske građane? Ne može država, pa država ne radi svoj posao, jednostavno ne radi. govorili su ono što svako jutro meni barem osobno digne živce a to su oglasi, prvo u sandučićima, imamo tablu skoro pola metra sa pola metra na vratima da nije dozvoljeno ostavljati tiskani materijal, svejedno uđu kad netko od stanara ulazi unutra, iako je haustor zaključan oni uđu unutra, svaki puta nađete u sandučićima te oglasne papire. Pitao sam nekoliko kako mogu, mogu prijaviti udruzi potrošača koja ima stotine tih prijava, tisuće prijava, al kad pravna država ne radi badava nam to, ali još ima netko, kad vam za vjetrobransko staklo stave pa kad padne kiša pa onda sunce pa vam se zasuši pa trebate prat auto zbog toga, i to imate, nije to, to je samo pravljenje smeća, nalazite ako dva dana ne vozite auto, nađete po 10, 15 tih papira, žuri vam se, kud ćete taj papir staviti ili morate staviti u auto ili često bacaju ljudi dole na cestu, nikog to ne brine u gradu Zagrebu nikog ne brine, kako je potrošač zaštićen nikako? Zato hoće li se s ovim zakonom išta promijeniti? Neće se promijeniti taman bio fantastičan zakon jer je on načelan, on je načelan. Druga stvar, uloga udruge za zaštitu potrošača. Mi još nedovoljno dobro shvaćamo funkcije i sindikata i udruge civilnog društva i raznih udruga koje nas štite, to su nama još kao ukrasi mnogi smatraju da su to neki nametnici koji sišu samo novac, međutim bez tih i civilnih udruga i sindikata i udruga za potrošača, ovo društvo bi bilo daleko lošije, daleko lošije. Ja ovakve zakone kakav smo dobili na stol sliče mi na život šišmiša, kad izađe ovdje iz sabornice kao što kad šišmiš izađe iz mraka i dođe na daljnje svijetlo više ne vidi nikakav kontakt sa svijetom nema, sa realnošću, tako ni ovaj zakon neće imati sa realnošću jer država je ta koja ne štiti ne potrošača građana RH. Posebna priča, kolege su prije toga govorile da su banke, vi ne možete dobiti više kredit u banci oni koji uzimaju kredite u banci ako ne sklopite sa nekakvom kućom životno osiguranje, a ta životno osiguranje, to su prijevare nad prijevarama, kao što su i bankovni krediti prijevare nad prijevarama, pa ja se usudim to reći, to su pljačkaške institucije, to nisu industrije novca, pljačkaške institucije. Ja sam bio ne znam tko nije, ja sam bio u minusima na tekućem računu i onda imate pravila kako se ponaša banka kad ste u minusu, trebate platiti određeni broj kamata, ukinu vam minuse i tako, al ne svaki dan vas zovu telefonom doma, svaki dan vrše pritisak na vas što ne smiju, što je protuzakonito, a to čine i kad sam pitao službenice zašto to činite, čak i … mi to moramo mi to cijeli dan radimo jer nam naređuje dobit ćemo otkaz. Tko će to? Udruga potrošača će zaštiti građane od toga, neće jer država ne štiti. Svi ovi veliki sistemi koje sam spomenuo to su države u državi a o čem se radi? radi se upravo o tome što mi nećemo tu raspravljati i uvijek mi kolege pitaju o čemu pričaš a to je korporativna demokracija pod navodnicima jer korporacija i demokracija ne idu zajedno a sve više se u svijetu govori o tome o korporativnoj demokraciji, korporacije su jače od država. Ono sve što piše što su kolegice i kolege govorile malim slovima, pa imate šampone gdje vam ne piše s prve strane nego naopačke morate ono kroz šampon gledati što ste kupili, s kojom veličinom slova, onom koju ne možete pročitati, ni uz naočale. ni uz naočale. Kako stariji ljudi pa onda često stariji ljudi, hoćete mi pročitati što piše, reko, ne mogu vam ni ja pročitati pa taman ni ovaj koji ima oko sokolovo. I što činiti? Reklo se, EU će možda to, ma nećemo preko EU, jači su oni od EU, nećemo povećati slova. U zakonu se ovdje se kaže kad pročitate da su tražili da budu slovo 3 milimetra, da ljudi lakše shvate. To nisu mala slova, 3 Neće biti tih slova jer čak i ona slova na bankovnim ugovorima su vam mala slova, da ne biste pročitali jer svatko tko uzima kredit jedva čega da dobije kredit, ne misli o tome kako će ga vratiti, a naročito ne misli jer je došao u banku, u instituciju koju misli da kontrolira država, da će ih netko prevariti, a jedino što se radi je to da se građani varaju. Pa prema tome, sve ono što se govorilo o rasprodajama odjeće, obuće, konačno pod navodnicima rasprodaja hrane kad joj ističe rok, to su minorni problemi prema svim ovim problemima jer vi danas morate imati internet, vi morate sklopiti nekakav ugovor sa kompanijama koje se time bave. Kada vi sklopite ugovor vi ste njihov rob jer jedino što možete, ako se postavite tako, isključit će vam, a to su vam isto i plinare, to vam je isto i elektra, znači to vam je isto vodovod, svi. Netko je prije spomenuo, čini mi se da kolega Grbin, da treba imati doktorat da biste odgonetnuli što vam sve piše na ovom računu. Ja plaćam toplu vodu u Vlaškoj, a imam etažno grijanje i kad sam pitao zašto topla voda, veli nismo našli novu kućicu pa smo stavili pod tu kućicu, to plaćate nešto drugo. Ja kažem skinite to jer to nije po propisima, odmahnuli su rukom. Imam i dalje na računu toplu vodu. Kome se mogu žaliti? Udruzi za potrošače? Kako će Udruga potrošača to napraviti? Bez obzira, tu nisam optimist. Da, kolegice, kad bi inspekcija radila, inspekcije ne rade, kad bi se platilo 100 tisuća kuna i THT da svaki put plati 100 tisuća kuna, ne bi postojao više koliko građana. Sjetite se koje su oni sve imali tarife, na koji način su gulili kožu sa, a ne samo novac sa svojih pretplatnika. Što se učinilo? Ništa. Smanjen je porez sa sms poruka, zapravo ukinut taj porez. Znači, zakon je načelan, ne mislim da će i drugo čitanje nešto više s tim da treba uvažiti amandmane, odnosno primjedbe, dobili smo svi i amandmane Udruge potrošača, kako bismo imali neki pravni okvir da se možda polako krene, ali ovo sve što smo nabrojali u ovoj raspravi, od ovih letaka koji svako jutro vas dočekaju i kažete i odmah shvatite koliko ste nemoćni, ništa ne možete. Znači oni mogu provaljivati u vašu kuću i neće im se ništa dogoditi, ništa im se neće dogoditi. Znači oni ne smiju bez ključa ući unutra, ulaze bez ključa. Kome ćete se žaliti? Upravi za vodovod. Zahvaljujem. Kolega Vukšić, pa naveli ste dosta primjera tzv. zavaravajuće prakse, odnosno prevara konkretno i agresivne prakse koju zapravo, o kojoj govori ovaj prijedlog zakona. Meni se čini da je ključno tko nadzire provedbu zakona? To je ključno. Tko nadzire kvalitetu proizvoda i tko nadzire ponašanje proizvođača i kako oni zapravo se ponašaju na tržištu? I to je nešto što čini mi se da ovaj zakon bez obzira na kazne koje su u nekim dijelovima i velike, da neće uspjeti riješiti. Naime sama praksa nas uvjerava u to da je vrlo teško doći do rezultata, recimo spomenuli ste telekomunikacijske operatere, oni se nezakonito ponašaju. Ja ću reći jedan primjer iz Dubrovnika. Na jednoj zgradi su nezakonito postavili ove njihove bazične stanice među građane, u stambenom naselju gdje ima par tisuća ljudi, itd. Nezakonito postavljeni. Ministarstvo graditeljstva donese rješenje o uklanjanju i sve … više donesu u rješenju o uklanjanju, dakle ne postoji više mogućnost odgađanja toga, međutim ministarstvo navodno nema dovoljno operative i treba čekati, ne znam, godinu, dvije dana, 2001. je doneseno rješenje o uklanjanju, konkretno njihovih stranica sa jedne zgrade u Dubrovniku. Do dana današnjeg, dakle 2014., ministarstvo obećava da će možda na jesen to staviti u prioritet. Prema tome sasvim je jasno da te institucije, ti telekomunikacijski operateri imaju itekakvog utjecaja na ovu vlast. Jer da nemaju vlast, građevinski inspektor bi iskoristio sva sredstva koja smo raspravili i na njihov trošak bi skinuo te nezakonito postavljene stanice telekomunikacijskih operatera. O njihovom trošku. Evo to je klasičan primjer u kojem se vidi zapravo kako oni imaju utjecaja na vlast u RH. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Branko Vukšić. rada)** Kolega Matušić, sad ste me, prisjetio sam se ako se sjećate Kornata i otoka Žuta, kad su htjeli postaviti onu veliku antenu, ja ne znam jel postavljena ili nije, čini mi se da je postavljena, ali poslije toga se smirilo, u nacionalni park bez dozvola, bez svega. svega. Ovo kad ste rekli, da, telekomunikacijske kompanije se ponašaju kao države u državi. Nažalost, one imaju utjecaj, globalni imaju utjecaj, ne samo na ovu vlast i na onu prijašnju vlast su imali. Kad sam govorio, jedan od njih je i THT i treba ili HT, treba ih ovdje prozivati. Kada sam govorio o onim telefonima na Cresu, oni su čovjeku koji ima privatni apartman prišarafili 20 žica kako bi spojili druge privatne apartmane i gospodin je iz Slovenije i jednostavno rekao, ja se ne usudim buniti jer ne znam što će mi se dogoditi. On bi jednostavno mogao prerezati sve žice jer je našim ugovorom, kad smo mi sklopili ugovor sa, u vrijeme još komunizma, prije 90-e, mi smo sklopili ugovor i da se stave podzemne žice i da vam dovedu do stana. Međutim oni su to sve napravili po zraku i kada smo tražili da to naprave, rekli su mi ćemo vam ukinuti telefone. To što smo mi pretplatnici 30 godina što smo plaćali po 2, 3 tisuće maraka to vam ne daje nikakva prava, oni mogu raditi što god hoće. Jel postoji inspekcija? Ne postoji. Nažalost nitko ne štiti, to ste dobro rekli, tko nadzire provedbu zakona to je važno. Tko nadzire kvalitetu proizvoda, kvalitetu usluga? Mi plaćamo punu, sve ima svoju cijenu ali vrijednost nije adekvatna toj cijeni i to se događa većini građana u RH. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Sada ću unatrag krenuti. Govorili ste dobro o ovom postavljanju antena, ali zamislite jedno naselje Rudeš to je jedno staro naselje gdje su guste kućice, sada se već skoro godinu dana ljudi u tom naselju bore protiv toga da se ta ja bih rekla ukleta antena koja stoji na krovu jedne kuće, a vlasnik je navodno kuću iznajmio jednom teleoperateru, pobrao se negdje izvan Hrvatske, oni su postavili tu antenu koja zrači. Međutim nema te snage koja će tu antenu maknuti. Valjda je jedina snaga neka sila bi trebala biti. Drugo što sam htjela reći, spomenuli ste banke i kredite, da, tko u stvarnosti treba sve štititi? Pa država, pa dobro ste rekli i ja sam govorila o inspekcijama ali kaznama. Pa zamislite mladog čovjeka koji kupi stan od firme na kredit, digne kredit, otplaćuje stan, a ono ne može se useliti u stan i sada on plaća i kredit plaća i podstanarstvo. Tko će njega zaštititi? Nitko. Ja osobno mislim što se tiče ovog zakona da bi trebalo kao što ima i EU znači nacionalnog povjerenika za potrošače, Njemačka ima posebno svog povjerenika, ma ajmo mi imati nacionalnog povjerenika hrvatskog za potrošače. Imamo udruge koje će osvješćivati i u suradnji sa udrugama kroz tu instituciju nacionalnog povjerenika ali da taj zaista može zastupati interese potrošača, a ne države jer ministarstva koja imaju nadležne inspekcije trebaju raditi svoj posao, a nažalost većinom ga ne rade, a kazne se trebaju naplaćivati jer evo ga što smo bogatiji u društvu više smo osviješteni. Naše društvo je siromašno i nas mogu lako varati. laburisti - Stranka rada)** Uvažena kolegice Sumrak, da to je ono država ima dužnost štititi svoje građane, a kada ste govorili o anteni u naselju Rudeš i praksi koja se tamo događa, to je nevjerojatno da u 21.stoljeću sile građane na samozaštitu, da se građani trebaju štititi od korporacija koje ne poštuju zakone, stranih korporacija koje su kupile naše tvrtke i koje se ponašaju onako kako se ne smiju ponašati u svojim državama. Ne vjerujem da se Deutsche telekom ponaša ponaša onako kako se u Njemačkoj ili u nekim drugim državama kako se ponaša u Hrvatskoj. Međutim on se ponaša u Hrvatskoj tako zbog toga što Hrvatska država im to dopušta. Ono kada ste govorili o kreditima kada mladi čovjek uzme kredit i počne otplaćivati kredit i uspostavi se da je stan neuseljiv ili da je nad stanom hipoteka ili da nema priključka, postoje zakoni koji sve to reguliraju. Znači ta situacija je nemoguća kada gledamo našu zakonsku operativu. Da, to je ono život je nešto drugo, zakoni su nešto drugo. Konačno, mi ćemo uspjeti i onda će biti drugi pokazatelji u samom BDP-u kada ćemo početi poštivati zakona i kada ćemo svi polaziti od nas samih. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Vukšić ja bi se zaista s vama složila kada dajete priznanje značenju udruga potrošača koje su imale ne samo u osvješćivanju građana da im je potrebna zaštita odnosno da su varani i zavaravani nego i vjerojatno je utjecala i na promjenu ovih zakonskih propisa. Čak udruge potrošača sa područja s kojeg ja dolazim su do te mjere aktivne i zainteresirane da u ovim prijedlozima kada su normalno imale o nacrtu zakona inzistiraju da se oformi i hrvatska agencija za zaštitu potrošača kao jedno tijelo koje bi bilo osnovano sa strane Sabora, dakle jedno državno tijelo sa ciljem da naglase potrebu njih kao jedne krovne organizacije koja bi imala snagu jaču nego što to sada u zakonu stoji kroz ova nacionalna vijeća, kroz savjetodavna tijela kod jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave kroz povjerenstva koja su kod nekih trgovaca itd. Ja sam zaista svjesna činjenice da agencije nisu popularne i postoji u društvu općenito mišljenje da ih je previše da su preskupe, međutim postoji jedna opasnost da će se zbog multipliciranja tih udruga kako to se inače događa sa udrugama dogoditi da će se razvodniti i da će izgubiti onu svoju pravu snagu koje trebaju imati. Zbog toga sada posebno naglašavam jer postoji kod mene i kod mene i dvojbenost oko nadležnosti tko to koje ministarstvo ovdje stoji u zakonu da je Ministarstvo gospodarstva nadležno za zaštitu potrošača, ali kako znamo da i banke recimo imaju odjele za potrošače da li su oni nadležni njihove inspekcije i za to područje. Oprostite. Uvažena kolegice Murganić, slažem se s vama. Udruge potrošača su sasvim sigurno odigrale veliku ulogu u buđenju svijesti. Da ne bismo bili nepravedni, ja često spominjem HRT koja ne radi onaj osnovni posao koji bi trebala, a to je štititi interese javnosti. Postoji jedna emisija koja je odlična, a to je Potrošački kod, koja je također zapravo nukleus buđenja svijesti potrošača. Ovo što ste vi govorili o agencijama, kad govorimo o agencijama govorimo uvijek o prekobrojnim agencijama i agencijama koje nemaju svoju svrhu, kao što je agencija koja je dobila 6 ili 7 predmeta, za 4 se ili 5 proglasila nenadležnom, a 2 nije stigla riješiti problem. Međutim, ne trebao zazirati od toga ako treba osnovati agenciju da bi rješavala stvarne probleme u društvu mislim da netko neće imat protiv toga. Imat će protiv toga da agencije troše lovu, a ne rade ništa. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega rekli ste na mnogim proizvodima, to svi znamo, stoje one etikete, naljepnice sa sitnim slovima i u pravilu ta sitna slova su velika prevara jer da je išta, tamo je neki posebno vrijedni sastojak onda bi bio krupnijim slovima napisan nego sam naziv proizvoda. Također silne prevare građana i to pogotovo onoga što moramo svi, dakle ne možemo se toga odreći i vode i struje, dakle ono što nazivamo često komunalnim uslugama. Mi se moramo sjetiti vremena kada je bez obzira na plaćanje ili neplaćanje bilo nemoguće bez odluke suda isključiti vodu, struju, televiziju, Tv pretplatu jer se to smatralo da je osoba u mirnom posjedu korištenja te usluge. Naravno, dolaskom novih vremena i ta sudska praksa izobičajila pa jednostavno sada onaj koji, što mislim da nije bilo dobro jer su mnogi zloupotrebljavali pa nisu plaćali pa dok se ovaj još naplati prođe još jednu godinu, dvije, tri godine. poslije smo dobili sasvim drugačiju stvar, vrlo agresivnu i još agresivniju jer je cijeli sustav, cijela jedna korporacija nagrnula na takvog jednog potrošača koji može bit apsolutno u pravu, gdje se njemu reže takva usluga, dakle ucjenjuje se ukoliko ne plati nekakvu cijenu ili ju je već platio ili ju je preplatio i on nikakve zaštite nema. Odnosno, nakon mukotrpnog parničenja ako se i dokaže da je bio u pravu imate samo imate samo ispriku takve osobe evo mi smo se zabunili. Ako vidimo koliko je takvih osoba došlo u takvu poziciju da su platili ili da se od njih traži da plate nešto što su već platili ili pak da im se zaračunaju veće naknade. I nikakve zaštite od toga nema, dok ne bude se koristilo lijepo kazneno djelo, uporaba kaznenog djela odnosno sumiranje takvog ponašanja pod evidentno kazneno djelo protupravne naplate

Ne treba se brinuti za sustav. Sustav je, a naročito za korporacije, one su uvijek moćnije protiv pojedinca i čitav sustav se urotio protiv pojedinca i konačno trebamo razmišljati o svakom građaninu ponaosob. Ovo je točno što ste rekli, kad bi bilo nešto vrijedno na tim proizvodima slova ne bi bila mala. Pa imate neke proizvode koji su kvalitetniji, neću čak ni vrstu proizvoda spominjati, gdje kad vidite da je kvalitetno i skuplje gdje su slova normalne veličine. To samo govori da onu većinu robe koju uvozimo, a naročito kad je riječ o hrani, naročito kad je riječ o nekim preparatima da je to čista prijevara i da toj prijevari nećemo stati na kraj kad se ne budemo organizirali kao društvo. Ovo je nestranački, nadstranački zakon, ovo nema veze ni s kakvom ideologijom, ovo ima veze stvarno sa svakim najmanjim djetetom, sa najstarijim ljudima u Republici Hrvatskoj, svima nama, bez obzira na stranačku pripadnost i zato mi je drago što ova rasprava jeste polučila to da smo svi gotovo jedinstveni u tome da sve nas treba zaštititi od onih koji nas žele prevariti, izmusti nam novac iz džepa. Zahvaljujem uvažena potpredsjednice. Kolega Vukšić, spomenuli ste dvije telekomunikacijske kuće kojima uredno plaćate pretplatu, ali nemate vezu. Pa i ne treba bit veza, glavno da te telekomunikacijske kuće imaju dobit, a tri najjače telekomunikacijske kuće imaju dobit od 2 milijarde kuna. milijarde kuna. Potrošče nitko ništa ne pita pa se oni sami sebe pitaju, ima onih koji onda to i ne plate, ali opet te iste telekomunikacijske kuće kuće … kamatare ih i opet u toj priči imaju i svoju dobit. To netko mora nadzirati, ne nadzire nitko osim te udruge spomenute za zaštitu potrošača koja bi se kojoj bi svakako trebalo dati puno veću ulogu i puno veći značaj. Hvala. da, telekomunikacijske kuće su u državi recimo kada s njima sklapate ugovor i onda pitate koju ćete tarifu sklopiti, onda kažete 50 kuna ili 100 kuna, onda dobijete račun doma 90 kuna za 50, za 100 kuna dobijete 160, 170 kuna i onda gledate račun i pitate dobro šta je to. E ima frekvencijska naknada, ova naknada, ona naknada i onda, to je čista prijevara, čista prijevara i to se iz dana u dan događa da varaju i uzimaju nezarađeni novac. Sada ćemo imati stanku do 15 sati, a prva na redu u pojedinačnoj raspravi Ingrid Antičević-Marinović. Hvala. Hvala.